Отже, прошу приготуватись до реєстрації.

Готові до реєстрації? Я прошу народних депутатів зареєструватись. Зареєстровано 362 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, сьогодні країни вільного світу відзначають день створення Організації Північноатлантичного договору НАТО. І від імені України і українського парламенту щиро вітаю наших союзників. Наш напрям – це вступ України в НАТО, і ми крок за кроком, реформуючись і відбиваючи російську агресію, стаючи кращими і сильнішими, йдемо до мети. Україна буде в НАТО. Також хочу повідомити, колеги, що вчора, після нашої розмови розмови вечірньої про затримання Бубенчика, у мене відбулась розмова з Генеральним прокурором. І ми домовились, що я від свого імені і від імені парламенту дав письмовий запит, і до кінця дня Генеральний прокурор пообіцяв, що він в ситуації розбереться і дасть відповідь з приводу тих подій, які відбулись навколо Бубенчика. Також хочу сказати свою позицію. Для мене є неприйнятним, коли прокурор в суді, який представляє прокуратуру, зазначає, що Закон, прийнятий українським парламентом, про амністію, є нікчемним законом. Я вважаю, що прокурор повинен не давати політичні оцінки, а виконувати закони, які приймає найвищий законодавчий орган – Верховна Рада України. А якщо він нездатний виконувати закон, нехай йде в адвокати і хай працює в приватній практиці, захищаючи тих, кого він вважає за необхідне. І по цій ситуації, я думаю, має бути спеціальне розслідування і спеціальна оцінка подібних тверджень прокурора, який має виконувати закони, прийняті Верховною Радою України. Отже, як тільки я отримаю відповідь, я проінформую український парламент, проінформую всіх голів фракцій. І після того ми будемо приймати рішення наших подальших дій. Зараз згідно Регламенту у нас 30 хвилин для виступів від народних депутатів. І я прошу усіх, хто має бажання, взяти участь у виступах, провести запис. І прошу записатись.

Бурбак Максим Юрійович передає слово Андрію Тетеруку. Пане Андрій, одну секундочку. Колеги! Я хочу ще повідомити. Увага! Сьогодні, о 12:30, як вчора ми і домовлялись, в парламенті ми заслухаємо інформацію керівника Антикорупційної прокуратури Холодницького і керівника НАБУ Ситника. Регламент буде наступний: до 10 хвилин – виступ, 10 хвилин – запитання від народних депутатів, 25 хвилин для виступів від фракцій, разом 45 хвилин. Таким чином з 12:30 до 14:00 ми зможемо і заслухати, і дати запитання обом керівникам структур, яких ми викликали сьогодні в парламент. Дякую вам. Будь ласка, Андрій Тетерук. 10:13:38 ТЕТЕРУК А.А. Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати, шановний український народе! Напередодні Дня космонавтики, яке ми будемо святкувати вже на наступному тижні, я хотів би підняти вкрай важливу тему – існування нашої держави як космічної. Дуже важливо, щоб парламент виконував свою контролюючу роль щодо тих законів, які ми приймаємо. І хочу нагадати, що п'ята загальнодержавна космічна програма, яка була прийнята з 2012-го по 2017 роки вже закінчена. Звіту про її виконання ми не почули, а натомість ми виділили на її реалізацію більше 1 мільярда доларів з Державного бюджету України. Що ми отримали в результаті п'ятирічного засвоєння цих коштів? А нічого. Проект "Циклон-4", на який ми виділили близько 500 мільйонів, призвів до нульової результативності; телекомунікаційний супутник "Либідь" – більше 300 мільйонів виділено, нуль ефективності для нашої держави; решта проектів, на які ми виділяли з вами кошти, нуль ефективності для нашої держави. Натомість всі керівники, які засвоювали кошти, не готові звітувати і всіляко намагаються перенести відповідальність на якісь інші причини, аніж їхня бездіяльність або невтручання в процес виконання цієї космічної програми. Я закликаю наш парламент призначити день, в який би ми допомогли з'ясувати, що заважає реалізовувати успішно космічну програму, заважає керівникам космічних галузей, що ми можемо зробити для них, щоби вони успішно реалізовували космічну програму, щоби вони приносили в реалізації цієї програми користь для нашої держави, щоби ми насправді, не на бумагах, а насправді відчували, що наша космічна галузь готова конкурувати з іншими космічними агенціями і іншими странами. Я закликаю, щоб ми заслухали звіт голови Державної космічної агенції, зрозуміли, що ми можемо допомогти, яким чином спрямувати діяльність нашої космічної діяльності таким чином, щоб ті кошти, які ми будемо виділяти на наступну програму, яка б мала вже, до речі, бути прийнята ще в минулому році на наступні п'ять років, була успішною успішною в створенні, успішною в реалізації і щоб ми бачили, що всі кошти, які ми виділяємо з державного бюджету правильним чином реалізуються. Керівники відповідних підприємств готові звітувати за те, що вони в результаті реалізації створюють корисний продукт продовжує працювати на нашу державу. А не отримувати пшик від маски і розтрату державних коштів на нічого. Тому я вимагаю звіту, консолідацію зусиль парламенту на тому, щоби ми зосередили увагу на проблемах космічної галузі і сфокусувалися на тому, щоб вона була успішною в реалізації космічної програми. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Шурму. Шановні колеги! Вчора на засіданні Комітету з питань охорони здоров'я визнано роботу діяльності Кабінету Міністрів в частині виконання річної програми в охороні здоров'я як незадовільну. Вчора на комітеті одночасно була розглянута постанова про визнання роботи роботи тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Супрун як незадовільною і рекомендовано Кабінету Міністрів розглянути питання звільнення її з посади. Чому вчора на комітеті люди з різних фракцій задавали різні питання і не отримували відповіді. Хоча пані Супрун була і не могла відповісти, чому за два роки не розроблена концепція розвитку національної системи охорони здоров'я і не запропонована стратегія її впровадження. Чому вона особисто проголосувала і підтримала виділення недостатньої кількості коштів на 2018 рік для впровадження Закону про реформу. Для нього в "Прикінцевих положеннях" забита цифра 5 відсотків внутрішнього валового продукту. Вона особисто погодила цифру, яка на одну третю не відповідає взагалі цій сумі. не було проведено жодної колегії охорони здоров'я, все приймається, рішення, кулуарно. Вона не могла відповісти, чому чотири випадки поліомієліту називалися а 10 тисяч випадків кору – це є ситуативні випадки. Вона не могла відповісти: кількість захворілих у 2017 році і померлих на ботулізм, кількість хворих на гепатит. Не могла відповісти протерміновані ліки 150 мільйонів, хто їх утилізує і за які гроші. Це все за міжнародні закупівлі. Не могла відповісти скільки сімейних лікарів бракує для впровадження реформи. Не відповіла на запитання, чому не впроваджується Закон про екстерну медичну допомогу? Не могла відповісти, чому Україну позбавили слова на Генеральній Асамблеї Всесвітньої Організації охорони здоров'я. За несплату членських внесків. Вчора дана оцінка професійній адекватності, сьогодні прийшов момент для політичної відповідальності. Ви в залі тут повинні відповісти, чи може працювати тут напівміністр, напівмедик, напівгромадянин України. І сьогодні ми звертаємося до Голови Верховної Ради, Андрій Володимирович, я знаю, вас немає, але ви то все слухаєте. Внесіть негайно постанову про відповідність займаній посаді і звільнення з роботи Супрун в зал. Три рази повторюю, тому що ви на це реагуєте, не вносьте це в п'ятницю, бо людей немає, внесіть завтра. Не вносьте цю постанову у п'ятницю, бо людей немає, внесіть її завтра. Давайте розглянемо завтра, бо в п'ятницю не буде людей. Дякую.

Шановні українці! Користуючись нагодою, я звертаюся до всіх, тому що це дійсно важлива, мені здається, навіть переломна справа в новітні історії нашої держав. 4 роки пройшло після Революції Гідності, навіть більше вже. За цей час не сидить жоден серйозний сепаратист, за цей час, фактично, не покарані вбивці Небесної Сотні, вбивці майданівців. Беркутам давали і дають втікати з країни, випускають їх з судів, тітушки так само уникають покарання, на руках яких кров українців, кров героїв. І водночас що ми бачимо? Зараз хочуть судити українця, майданівця, ветерана війни Івана Бубенчика, якого звинувачує прокуратура в тому, що він нібито стріляв в беркутів на Майдані. Нібито! І фактично зараз єдиний, кого, очевидно, хочуть посадити по факту після розслідування всіх справ Майдану – це майданівець, якого звинувачують в тому, що він нібито стріляв в беркутівців. Ось це, знаєте, як то кажуть, до чого ми дійшли! Коло замкнулося. І сьогодні, я думаю, що кожен порядний громадянин, кожен патріот повинен не мовчати, тому що ця система, вона перевіряє нашу реакцію, яка буде наша реакція на цей очевидний реванш. І треба просто розуміти, що все залежить від нас. Всі речі, які вдавалося за ці роки зробити, тільки завдяки суспільній солідарності патріотів. І от сьогодні, я думаю, що це дуже важливо: зараз у Печерському суді на Хрестовому провулку, 4 буде відбуватися судове засідання, і туди треба прийти, треба підтримати патріотів, треба підтримати справедливість. Тому що те, що пише там прокуратура – це божевілля просто. Це божевілля! Вони або божевільні, або агенти ФСБ – ті, хто це пише. Вони заявляють про те, що "Беркут" 18, 19, 20 числа, він охороняв громадський порядок на Майдані. Ви просто вдумайтесь в цей цинізм і цей маразм! Ну нема нічого дивного: зараз судить Печерський суд – той самий Печерський суд, який, наприклад, ще у 2014 році відпускав вбивцю командира спецроти "Беркута" Садовника, який командував розстрілом Небесної Сотні на вулиці Інститутській. Йому дали втекти, він він втік в Росію, він зараз там, як і інші беркута, а в той же час майданівця сьогодні Печерський суд судить. Тому я закликаю до солідарності, я закликаю нинішню владу просто не те, що навіть отямитися, просто припинити це божевілля, бо воно дуже погано для них закінчиться і нарешті покарати вбивць Небесної Сотні, тих, на чиїх руках кров, тих, хто сьогодні продовжує вбивати українців на фронті московсько-української війни. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Унгуряна. 10:23:28 УНГУРЯН П.Я. Слава Ісусу Хресту! Шановні колеги, цей тиждень є особливим для усіх українців, для усіх християн східного обряду, обряду, які цей тиждень відзначають як страсний, як тиждень, в який згадуються події у житті Господа і Спасителя Ісуса Хреста. Україна, будучи християнською державою, не залежно від того, чи це християни православні, чи християни-католики, чи християни-протестанти відзначає ці події на серйозному глибинному сімейному рівні, перебуваючи в храмах у пості. І в цей тиждень я хотів би привернути увагу до такої важливої теми як українська сім'я, українська родина, адже ми побачили страшні цифри наприкінці минулого року, що українців поменшало ще на 200 тисяч людей, народжуваність не встигає за смертністю. Ми побачили зі звіті Міністерства соцполітики, що Україна увійшла у десятку найстаріших країн світу і скоро доля людей похилого віку в Україні буде більше, ніж 25 відсотків. Натомість ми бачимо ситуацію, при якій відсутнє будь-яке міністерство, відомство, яке хоча би в своїй назві має сім'ю, власне, формуються відносини, де народжуються діти, де формується і виховується дитина, де формується і виховується майбутнє покоління. Саме тому ми хотіли би зараз від імені всіх фракцій парламенту, від депутатів виразити солідарність із громадянами України, які сьогодні зібралися під парламентом на мирний пікет, мирну акцію, нагадати законодавцям, нагадати усім громадянам України про те, що сім'я – це є дуже серйозна, головна цінність українського народу, адже в сім'ї формуються відносини, у сім'ї народжуються діти, завдяки сімейним стосункам є майбутнє в української держави, сім'я підтримує один одного, сім'я підтримує молодих хлопців, які йдуть на війну, захищати, мати молиться про своїх синів або чоловіків, або чоловіка, матері моляться і підтримують. Друзі, натомість ми маємо серйозні небезпеки, коли проникають у школи так звані гендерні ідеології, які хочуть замінити двостатевий задум, що є чоловік і є жінка, є хлопчик, є дівчинка, замінити це на нікому не зрозумілі так звані гендери. Ми маємо, на жаль, проблему із тим, що хочуть абсолютно легалізувати неприродні сексуальні збочення і зробити їх нормою в нашому суспільстві. Ми категорично проти цього, тому підтримаємо сьогодні людей і борімося за українську сім'ю. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Юрія Я вас дуже прошу от зараз зосередитись на одному важливому питанні. Ті, хто думають, що з електронними деклараціями для громадських активістів вчора було закрите питання, друзі, ви надзвичайно помиляєтесь. Питання не те що не закрите, воно набуває катастрофічної актуальності. Тому що мова не йде лише про декларування громадських активістів, мова йде про те, що ті, хто вчора не проголосували за скасування цієї норми, сьогодні закривають перед українським народом і перед українською державою двері до Європейського Союзу. Тому що європейці, вони запрошують нас не просто до своєї території, вони нас запрошують до власних європейських стандартів. І ці стандарти говорять, що суспільство має контролювати владу, а не навпаки. Бо коли влада починає контролювати суспільство, це називається тоталітарний режим. І Європа ніколи не сприйме до своїх лав країну, яка є посібником цієї норми тоталітарного режиму, де влада має контролювати кожен чих суспільства суспільства у вигляді громадських активістів. Тому, шановні колеги, подумайте про те, яким чином ви будете спускатись до людей на вулиці, як ви будете ходити по магазинах і дивитися в очі тим, для кого ви закриєте європейське майбутнє. Тим людям, яким ми таким важким шляхом, виконавши 144 вимоги, надали безвіз до Європи, а тепер цей безвіз, і про це нам говорять наші європейські партнери, можуть отак забрати, бо ця норма про декларування громадських активістів, вона прямо суперечить європейським стандартам. Шановні колеги, не стоїть питання вже бути мудрими. Якби ми були мудрими, це питання ніколи б не виникло. Навіть не стоїть питання про те, що парламент може бути розумним. Був би розумний, уже б давно це питання це питання вирішив. Стоїть питання про те, що проблема не має перетворитися на катастрофу, тому що, якщо ми закриємо для українського народу шлях до європейського майбутнього, чим тоді відрізнятиметься цей парламент від Януковича, який вирішив, що не український народ приймає рішення, а він має власну позицію. Ні, наші люди нам як народним депутатам поставили чітке завдання – шлях до Європи, і ми цей шлях маємо пройти, і ми від цього шляху не маємо відходити. У нас немає вибору, ми маємо у четвер повернутися до цього питання і проголосувати його позитивно. Дякую. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, днями я отримав листа від Івана Вишковського із села Добраничівка у Київській області. Це багатодітна сім'я, 11 дітей, які живуть і господарюють на селі. Я прошу, покажіть відео. До цього листа було прикладено відео. Господарство цієї багатодітної сім'ї: кури, свині, корови. І вони намагаються за рахунок цього вижити. І цей молодий хлопець, який господарює… Подивіться, колеги-депутати, багато, хто з вас корів з вашою політикою… скоро будемо в музеї бачити корів, якщо влада продовжуватиме ту ж політику, яку сьогодні проводе. Тому що ця багатодітна сім'я, 11 дітей, і мільйони інших українських сільських сімей не мають можливості прогодувати свою сім'ю, тому що мізерна ціна на молоко. І оцей Іван Вишковський написав мені в листі, у нього мрія одна – господарювати на своїй землі, але він не може реалізувати свою мрію, і він вимушений буде їхати, як він вважає, в іншу державу, де є можливість заробляти і працювати. І дуже прикро, що молоді люди не бачать можливостей в рідній державі працювати і заробляти. І велике господарство, там 6 корів, 8 свиней, кури-бройлери, сад посадили, і це велике господарство все одно не може себе прогодувати, тому що ціна на молоко мізерна, замість молока впарюють людям пальмову олію. І влада сьогодні хоче заборонити закуповувати в селян, в отакої багатодітної сім'ї Вишковських і в мільйонів інших сімей, хоче заборонити закуповувати молоко і м'ясо. У мене просте питання до Президента і до уряду: а за рахунок чого виживати українським селянам, коли це для них єдиний дохід від продажу молока, продажу м'яса і городини у сезон, тому що все життя по колгоспах пропрацювали і копійчані пенсії отримують. Медицини нема. Соціальної сфери немає. Тому ми вимагаємо від Президента, від уряду відмовиться від заборони на продаж м'яса і молока з приватних сільських господарств. Навпаки, запроваджувати державні програми підтримки тваринництва і його відновлення, щоб наші діти корову бачили не в музеї поряд з динозаврами, а як в моєму дитинстві, щоб мінімум у кожному дворі було по троє корів. Учора ми на Комітеті аграрної політики добилися в першому читанні підтримки Закону про заборону пальмової олії. Я прошу парламент невідкладно розглянути цей закон, щоб замість пальмової олії українці споживали якісну молочну продукцію. Це можливість селянам годувати свої сім'ї і це захист здоров'я українців, щоб їх не травили всякою бодягою, а дали можливість достойно жити в рідній країні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останній виступ. Я запрошую до слова народного депутата Новак. Прошу, Віктор Чумак. Віктор Чумак, 214-й виборчий округ, місто Київ, Дніпровський район. Шановні колеги, довіра до держави існує тільки тоді, коли існує в державі таке поняття як справедливість. ця справедливість повинна існувати не тільки до громадян, які знаходяться на волі, а до всіх категорій громадян, в тому числі і які знаходяться в місцях позбавлення волі. Більше того, принципом демократії встановлення таке, що нехай краще не засудити 3-4 правопорушника, ніж засудити хоча би одну безневинну людину. У листопаді 2015 року цей парламент прийняв закон читанні 2033а. Цей Закон називається про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо забезпечення окремим категоріям засуджених осіб права на правосудний вирок). А в чому ж суть цього закону? А суть цього закону в тому, що, коли в країні за старим КПК царювала цариця доказів – зізнання своєї вини – таке зізнання вибивалося з багатьох людей катуванням, знущанням, іншими протиправними засобами. За даними Харківської правозахисної групи на сьогоднішній день із півтори тисячі осіб, засуджених до довічного ув'язнення, приблизно 3-4 відсотки – уявіть собі! – 3-4 відсотки, це приблизно 60 людей знаходяться засуджені на довічне ув'язнення без вини. Більше того, приблизно 10 відсотків цих людей ув'язнено на сьогоднішній день із покаранням, з неправомірним покаранням щодо тяжкості скоєного злочину. У 2016 році парламент таки прийняв в першому читанні цей закон, цей проект закону, а потім було "стоп". І чому цей стоп з'явився? Чому на сьогоднішній день парламент не може розглядати цей закон далі? А все дуже просто. Уявіть собі, що за цих людей, які незаконно засудили до в'язниці, до засудження на довічне довічне ув'язнення людей, потрібно буде відповідати. Кому? А відповідати буде потрібно прокурорам і суддям. Прокурорам і суддям, які застосовували до цих людей катування, які застосовували до цих людей вибиття показів, які приймали неправосудні рішення. І система просто-напросто зупинила проходження цього закону. Жодна фракція… А, до речі, в авторах цього закону є представники і "Народного фронту", є представники і БПП, і, до речі, Представник Президента теж в авторах цього проекту закону. Але чоловік Представника Президента категорично проти прийняття цього проекту закону, тому що прийдеться здати тих прокурорів… Дякую. 10 секунд, давайте, завершуйте. ЧУМАК В.В. Я дуже прошу вас. У нас величезний борг, ми повинні взяти і прийняти Закон 3033-а. Дякую. Дякую. Насправді збився хронометраж через трансляцію відео, і тому ми маємо час ще для двох виступів. Є виступ, час. Прошу до слова народного депутата Юрія Березу. Прошу, народний депутат Бондар. Дякую. Шановні колеги! Сьогодні засідання уряду і я хотів би звернутися до всіх членів Кабінету Міністрів, щоб сьогодні прийняли зміни до 615-ї постанови, яка в свою чергу дасть можливість врегулювати питання про продовження спецдозволів, в тому числі для вугледобувних підприємств. Зараз дуже багато шахт, в яких закінчились дозволи на добичу добичу вугілля, не можуть продовжити, тому що Геонадра не мають можливості це зробити у зв'язку з тим, що багато шахт мають податкову заборгованість, там, і в тому числі, там, за оренду землі. І фактично ця 615 постанова врегулює це питання. Я вчора відповідно розмовляв по цьому питанню з міністром екології Остапом Семераком, він сьогодні доповідає на Кабінеті Міністрів цю постанову. Я буду просити після доповіді, щоб пошвидше Прем'єр-міністр підписав цю постанову, опублікував її на сайті урядовому. Тому що буквально за декілька днів має відбутися засідання комісії Геонадр, щоб вони все-таки зуміли продовжити ці спецдозволи для видобування вугільної продукції. Дякую за увагу. Я ще раз звертаюся до Кабінету Міністрів про прийняття 615 постанови. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Віктора Пинзеника. Дякую. Шановна пані головуюча, шановні колеги, я б хотіла сьогодні від імені фракції "Блоку Петра Порошенка" наголосити на необхідності вдосконалення інструменту захисту національних інтересів України і, скажемо так, є ті гібридні загрози, які стоять перед нашою країною і на міжнародній арені, ми хотіли б, щоб на цьому пленарному сесійному тижні завершити реформу дипломатичної служби, передбачено в президентських законопроектах 7322 і 7323. Наші дипломати, як ми всі є з вами свідками, є потужною дуже коаліцією західних демократичних держав, яка відстоює саме територіальну цілісність України та протистоїть імперським посяганням Російської Федерації. І тому прийняття законопроекту є основним елементом реформи дипломатичної служби, яка необхідна для переходу від пострадянської системи до дипломатичної служби європейського зразка. В основі цієї концепції взято кращий досвід держав Європейського Союзу і США. Внесений Президентом України, як невідкладний законопроект, базується на результатах дуже ґрунтовної роботи Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, а саме я дуже вдячна голові робочої групи Борису Івановичу Тарасюку за проведену роботу з залученням всіх причетних міністерств і відомств та є суто фаховим, а не політичним документом. Основною метою проекту закону є адаптація законодавства України про дипломатичну службу до Закону України "Про державну службу". Дійсно, закріплення особливостей діяльності органів дипломатичної служби, вступу, проходження та припинення дипломатичної служби її працівниками. Запроваджується конкурсна процедура вступу на дипломатичну службу і є змагальність на кожному етапі кар'єрного просування. А водночас дуже підвищуються вимоги до дипломатів у порівнянні із іншими державними службовцями. Так, працівнику надається більше свободи, але до нього ставляться і вищі вимоги, і також вимагається більше відповідальності, зокрема, передбачається можливість встановлення ненормованого робочого дня за кордоном. Ми знаємо, що дипломати працюють 24 години на тиждень для захисту національних інтересів держави та прав українських громадян. Також передбачається обов'язкова участь у ротації працівників дипломатичної служби, що включає можливість переведення з апарату Міністерства закордонних справ до закордонних дипломатичних установ України та у зворотному напрямку в інтересах служби. Тобто дуже багато дійсно є позитивів. І я би хотіла сказати, що дійсно ця модернізації законодавства щодо проходження дипломатичної служби вона має дуже вагоме значення для впровадження саме ефективної зовнішньої політики в умовах протидії російській агресії і тимчасової окупації частини території. Тому перед нами стоїть дуже гарна гарна можливість осучаснити принципи діяльності дипломатів і зробить їхню роботу простішою та ефективнішою задля захисту інтересів…

Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги! Шановний український народ! Я хочу нагадати, що минулого року, коли ми проголосували успішно за пенсійну реформу, я вважаю, що український парламент цього скликання прийняв одне з історичних рішень, яким запровадив введення в Україні з 1 січня 2019 року обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Я взагалі вважаю, що це один із самих важливих кроків і це одна з ключових соціально-економічних реформ, яку потребує наша держава. Більше того, я хочу зауважити, що понад 60 народних депутатів виступили співавторами відповідного Законопроекту 6677 щодо обов'язкового введення накопичувальної пенсійної системи та механізмів її введення. Я хочу сказати, що дана система не тільки дозволить персоніфікувати персональні накопичувальні рахунки поряд з солідарною системою, ця система – це потужний драйвер економічних реформ в Україні, оскільки дозволить залучити багатомільярдні інвестиції в економіку України, дозволить відновити довгострокове кредитування, дозволить запустити фондовий ринок у нашій державі, дозволить отримати можливість не користуватися зовнішнім фінансування, а отримати можливість доступу до вітчизняних внутрішніх інвестицій. Я хочу зауважити, що сьогодні активи недержавних пенсійних фондів у світі складають 34 трильйони американських доларів, сумарно це більше за ВВП всіх країн світу. Хочу також зауважити, що, на жаль, українська держава до цього часу так і не спромоглася ввести цю обов'язкову систему в Україні. Саме тому я хочу зауважити, що місяць тому Комітет соціальної політики одноголосно прийняв відповідне рішення про підтримку законопроекту 6677. І я звертаюся до керівництва Верховної Ради, звертаюся до керівництва фракцій, співавторами даного законопроекту виступили депутати абсолютно всіх фракцій Верховної Ради України, вже в найближчий час внести даний законопроект у стіни парламенту і його розглянути та напрацювати відповідні рішення. Дякую. Дякую вам. Отже, час для виступів завершений. Разом з тим хочу повідомити, що в президію надійшла заява від "Опозиційного блоку" і "Відродження" щодо перерви, але вони готові замінити на виступ. І виступати від трибуни буде Юрій Мірошниченко. Будь ласка, пане Юрій, Дякую, пане Голово! По-перше, хотів би подякувати депутатській групі "Відродження" за підтримку щодо нашої ініціативи щодо цього виступу. Шановні виборці, шановні колеги! Юрій Мірошниченко, "Опозиційний блок". Я хотів би звернутися до вас, особливо до тих, хто спостерігає засідання Верховної Ради по телебаченню і слухає по радіо. Хочу звернути вашу увагу: вздовж усієї вулиці Грушевського на підходах до Верховної Ради України стоять тисячі людей, які сьогодні прийшли висловитися щодо свого занепокоєння майбутнім нашої країни. Про що говорять ці люди, з чим вони звертаються до нас? Звертаються в надзвичайно важливий тиждень в житті кожного християнина православного та й, напевно, кожної віруючої людини, незалежно від конфесії. Адже ці люди представляють не лише християн і навіть не лише православних, ці люди, які вийшли з тривогою про майбутнє української родини, це люди, які чекають від нас з вами достатньо принципової позиції в частині збереження нашої української ідентичності. Не буде нації – не буде майбутнього, не буде в нас ніяких досягнень, якщо ми не будемо зберігати те, що робить нас українцями, те, що передає наші глибинні переконання і те, що створює систему цінностей. І ці цінності ґрунтуються, звичайно, на християнстві, звичайно, на кульмінації своїх родинних відносин, на підтримці родини, на підтримці материнства, батьківства, дитинства. Але ці люди прийшли не просто висловитися. Вони вважають, що нависла небезпека над нашою родиною, родиною кожною, яка складає велику нашу країну. Вони вважають, що зараз є великі небезпеки і вони навіть називають, що в Україні вирізають сім'ю. Вони говорять про те, що в Конституції, в цивільному праві, в сімейному праві, в трудовому праві, в кожній з напрямків, за якими працюємо ми тут з вами – народні депутати по своїх комітетах, є певні небезпеки, які можуть нищити майбутнє наших родин. Я вважаю, що ми маємо дослухатися до цих людей. Я вважаю, що, незалежно від того, в якій з фракцій кожен з нас є, ми відчуваємо свою особисту відповідальність за тих людей, які голосували за нас, які пов'язують з нами майбутнє наших... 30 секунд, будь ласка. людей, як і занепокоєні майбутнім української родини є потужне представництво у Верховній Раді. Дякую за увагу. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, ми завершили виступи від фракцій, переходимо до питань порядку денного. І я прошу усіх запросити в зал і приготуватися до голосування. У нас на порядку денному стоять питання перші, які об'єднують зал, по яких, я впевнений, буде загальна підтримка усіх фракцій прав і осіб внутрішньо переміщених осіб і проект Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення АТО". Нам важливо лишень, щоб ми змогли змобілізуватися і змогли ці закони ефективно проговорити і прийняти позитивне рішення. Тому в мене буде прохання, оскільки у нас не так багато часу, щоб ми розглянули ці закони за скороченою процедурою. І я буду пропонувати це залу, але для того, щоб ми змогли вийти на позитивне голосування, я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Отже, прохання від комітету також, щоб ми змогли обидва тих закони, які надзвичайно актуальні, розглянути за скороченою процедурою, підтримати розгляд за скороченою процедурою. Можу розраховувати на підтримку? Отже, я зараз ставлю… Переходимо до проекту Закону про зміни до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення АТО" (щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України) (№ 4023а). Прохання розгляду за скороченою процедурою. Я прошу усіх проголосувати. І я прошу усіх підтримати, колеги. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Немирю Григорія Михайловича. Будь ласка, пане Григорій. 10:51:26 НЕМИРЯ Г.М. Шановний пане Голово, шановні колеги, ми зараз будемо розглядати питання боргу держави перед частиною громадян України. Йдеться про наших співгромадян, які не по своїй волі опинилися в зоні ведення бойових дій, в зоні ведення антитерористичної операції. Це три категорії громадян: внутрішньо переміщені особи; громадяни України, які проживають в зоні проведення… на території, яку контролює уряд; і громадяни України, які проживають на території, яку уряд тимчасово не контролює. Йдеться про питання, власне, ідентифікації громадян. З об'єктивних причин, і зрозумілих причин, під час проведення антитерористичної операції було втрачено доступ до первинних баз даних, які дозволяють ідентифікувати особи. Бланки паспортів, які розміщувалися у відповідних органах, а також Форма 3 так звана, все це зараз втрачено. І ми маємо ситуацію, коли ці громадяни дискриміновані. Що пропонує цей закон? Він пропонує, по-перше, громадянам, які проживають в зоні проведення антитерористичної операції, видавати ці документи за місцем звернення; громадянам, які переселилися з зони проведення антитерористичної операції, за місцем проживання або перебування. І третє. Це на додаток до підтверджуючих документів дозволяється використовувати дані Державного реєстру виборців. цей законопроект і в повному складі просить Верховну Раду підтримати його за підсумками першого читання за основу. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, прошу провести запис: два – за, два – проти.

Наступний виступ від фракції "Самопоміч". Семенуха Роман Сергійович, будь ласка. 10:54:32 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги і шановний пане Голово! Безумовно. Держава має дбати про тих людей, які всупереч своїй волі сьогодні стали заручниками військової агресії Росії і є на тимчасово окупованих територіях. Проте, я хочу звернути увагу на сценарій реалізації того завдання, яке ставить собі цей законопроект. Три роки "Самопоміч" в цьому парламенті наполягала на прийнятті комплексного законопроекту про тимчасово окуповані території. Три роки ми наголошували на тому, що питання отримання документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус особам, які проживають сьогодні на тимчасово окупованій території, має здійснювати центральний орган виконавчої влади, що і реалізовує державну політику у сфері міграції, у тому числі і протидії нелегальній міграції. А для внесення відомостей до паспортного документу про місце проживання або місця перебування громадян має використовуватися інформація з державних реєстрів, зокрема з державного реєстру виборців. І через три роки, на жаль, цей закон виглядає трохи застарілим. Ну, по-перше, вже немає АТО і статус територій, що були зоною АТО вже змінено. Вноситься проект, який фактично може дати старт або створить такі ризики через легалізацію бойовиків. Ну, от, зверніть увагу, що відбувається в частині оформлення документів для жителів зони проведення антитерористичної операції. Проект пропонує такий механізм як звернення особи чи її законного представника. Тобто на практиці це, на жаль, може бути та ситуація, коли оформлювати і отримувати паспорт будуть особи, які проживають, наприклад, в Донецьку, приїде її законний представник. Хто, в якій спосіб буде підтверджувати законність представника? Нотаріус, який залишився на непідконтрольній території? Чи може представник окупаційної адміністрації? Тому я переконаний, що врегулювання цих питань має покладатися винятково на центральний орган виконавчої влади. Дякую. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко, будь ласка. Шановний головуючий! Шановні народні депутати України! Без сумніву це рішення є надзвичайно важливе і актуальне, і воно мало би бути прийнято значно раніше. Разом з тим, хотів би звернути увагу, що прийняття даного закону призведе до одночасного існування різних правових механізмів отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство особи, які переселилися і з зони проведення антитерористичної операції. Одні особи будуть отримувати всі види документів після отримання статусу внутрішньо переміщених осіб відповідно до Закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Інші громадяни, які переселилися із зони проведення АТО, але не забажали отримувати статус внутрішньо переміщеної особи, матимуть можливість оформити документи, що посвідчують особу за фактичним фактичним місцем проживання. Є ряд і інших проблем, які потребують сьогодні нагального законодавчого вирішення для захисту прав українських громадян, які покинули рідне місце. Саме тому "Опозиційний блок" підтримує даний законопроект ухвалити в першому читанні і до другого читання зняти будь-які неузгодженості з тим, аби вони не ускладнювали і без того складне життя українських громадян внутрішньо переміщених осіб. Разом з тим, користуючись нагодою, в черговий раз хочу звернути увагу уряду на те, що запровадження статусу дитини, яка постраждала внаслідок військових дій і збройного конфлікту, фактично заблоковано постановою Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів продовжує ігнорувати закон, не виконувати закон і, і, більше того, вимагає сьогодні від дітей, які і так постраждали від війни, постраждали від зміни місця проживання, вимагає, аби вони доводили органам влади свої страждання. В черговий раз звертаюсь до уряду змінити даний… Дякую вам. І, колеги, зараз буде заключний виступ. Ні, ще буду від "Волі народу". Отже, Мосійчук Ігор від фракції Радикально партії. Приготуватись Шахову від групи "Воля народу". І прошу запрошувати депутатів в зал. Будь ласка, пане Ігор. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Безумовно, підтримати внутрішньо переміщених осіб, а, якщо казати відверто, біженців необхідно. Необхідно врегулювати питання отримання ними документів, які посвідчують особу. Але це не тільки правозахисне питання і не скільки, мабуть, правозахисне питання, яке захищає права людина, а це ще й питання національної безпеки. Чому? Тому що з непідконтрольних окупованих територій під прикриттям даного закону на мирну територію України будуть приїжджати особи, отримувати паспорти, вчиняти терористичні акти, замахи, проводити інформаційні диверсії і тому подібне. У зв'язку з цим вважаю, що покладати на місцеві органи влади таку відповідальну місію недоречно. І відповідальність за це мають перш за все на себе взяти центральні органи влади. І Служба безпеки України, яка має перевіряти, хто, як, за яких обставин, втратив документи, що за особа хоче набути документи. Тому що реєстр виборців, ми знаємо, що у нас відбувалося з реєстрами виборців. Його змінювали під кожні вибори, під кожні вибори його робили. Тому наша фракція готова підтримати в першому читанні цей законопроект з вимогою його доопрацювати, з огляду на питання національної безпеки. Щоб не купували паспорти на базарах так, як це робив кіллер, який вчиняв замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву.

тому я дуже прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Прошу повідомити, що через 2 хвилини відбудеться голосування. А зараз Шахов від "Волі народу", Луганщина, Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги! На сьогоднішній день відбувається геноцид українського народу. Всі ми говоримо з трибуни: до Європи, до Європи, до Європи! Чому не навести порядок всередині нашої країни, щоб Європа нас закликала до себе. Мільйон 700 тисяч переселенців залишилися на узбіччі. Сьогодні бабуся йде Пенсійний фонд, а їй говорять "привезіть документи з 1986 року, з печаткою Луганської області". Шановні, це ні в які рамки не вписується. Порушена пряма норма Конституції, переселенці не можуть голосувати. Я сам переселенець, я можу обиратися до Верховної Ради, а переселенці сьогодні голосувати не можуть. На сьогоднішній день треба підтримати переселенців, щоб вони не прийшли сьогодні до Верховної Ради. У явіть собі, що буде на Майдані, коли прийде 1 мільйон 700 тисяч людей і будуть вимагати від вас навести порядок в державі, треба голосувати і треба підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую. Отже, обговорення завершене. Я ще раз переконливо прошу всіх повернутися на робочі місця, я прошу всіх народних депутатів зайти в зал. Будь ласка, заходимо в зал, колеги, із кулуарів, із ложі урядових, гостьових, я прошу зайняти робочі місця. І запросіть, кого бачите з колег поруч нема, просто подзвоніть і запросіть. Колеги в ложі, ви встигнете проголосувати? Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення АТО" (щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України) за пропозицією комітету за основу. Прошу, колеги, проголосувати і прошу підтримати за основу. Уважно кожен голос, будь ласка, голосуємо за основу 4023а, голосуємо.

Не встигли, зараз поставлю на повернення. Будь ласка, запросіть в зал. ласка, заходіть в зал, я поставлю на повернення. Я поставлю пропозицію повернутись до розгляду. Я прошу всіх приготуватись до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду, за основу проекту Закону 4023а. Прошу проголосувати і прошу підтримати, повернення до голосування за основу. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

Колеги, давайте, я запрошую всіх в зал, будь ласка, зайдіть в зал. Зараз ще хвилина голові комітету Григорій Немиря, будь ласка. І, голови фракцій, запросіть, депутатів в зал, будь ласка. Одна хвилина, Григорій Немиря. Шановні колеги! Я звертаюсь до всього залу, до всіх присутніх, а особливо до колег з фракції "Самопомочі". Можна багато говорити про патріотизм, можна багато говорити, як всі ми любимо нашу Україну. Але ця любов і цей патріотизм проявляється в конкретних кроках. Про що йдеться зараз? Зараз, не голосуючи за основу, я підкреслюю, цей законопроект, колеги з "Самопомочі" фактично виштовхують громадян України для того, щоб вони отримували російські паспорти. І отримували паспорти "ДНР" і "ЛНР". Треба вийти трошки з цього заскорузлого розуміння, що це таке. Керуйтеся загальнодержавними національними інтересами. Дбайте про громадян України. От зараз це тест. Я прошу фракцію "Самопоміч" переосмислити свою позицію і підтримати цей законопроект за основу.

бо якраз позиція держави полягає в послідовності. Три роки в цьому парламенті фракція "Об'єднання "Самопоміч" зареєструвала, агітувала колег про Закон про тимчасово окуповані території, де чітко визначався порядок цими людьми. Бо опікуватися треба реальними кроками: законами, де чітко покладається обов'язок на центральний орган виконавчої влади вирішувати ці питання. Тому замість того, щоб створювати такі от гібридні способи вирішення проблем, треба їх вирішувати по суті. Дякую. Дякую. Колеги, обговорення завершено насправді, ми можемо тільки голосувати зараз. Я прошу всіх змобілізуватись, я поставлю ще раз на повернення, тому що репліка була. Я дам голові комітету, і була репліка, не було обговорення. Я прошу, колеги, підготуватись до голосування я поставлю ще раз на повернення. Отже, я ставлю пропозицію повернутись до голосування за основу проекту Закону 4023а і прошу взяти участь усіх в голосуванні. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

213. Я ще останній раз поставлю. Колеги, останній раз поставлю третій. Будь ласка, я бачу зайшло кілька депутатів, не встигли добігти. Зараз я поставлю, будьте на своїх робочих місцях, колеги. Отже, я ставлю заключний раз пропозицію повернутися до цього законопроекту, і коли я про це говорю, будь ласка, будьте на робочих місцях. Займіть зараз робочі місця, не виходіть з залу. Отже, я ставлю заключний раз пропозицію повернутись до голосування проекту Закону 4023а за основу. І я прошу всіх взяти участь в голосуванні. Будь ласка, всі займіть робочі місця. Олег, зараз голосування буде. Будь ласка, займіть робочі місця. Готові, приготувалися? Зайшла група депутатів, і я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону 4023а голосування за основу. Прошу підтримати і прошу проголосувати. Уважно, кожен голос! Уважно прошу всіх проголосувати. Голосуємо! Прошу підтримати. Голосуємо! Уважно прошу голосувати. За-229 Повернулися. І тепер я ставлю проект Закону 4023а за основу. Колеги, уважно! Кожен голос! За основу. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо. І дуже уважно прошу всіх брати участь у голосуванні. За-230 Рішення прийнято. Переходимо до наступного проекту Закону 6142 про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо захисту житлових прав студентів. Я прошу, колеги, підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. За-167 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з прав меншин… з прав людини, прав меншин і міжнаціональних відносин Суслову Ірину Миколаївну. Будь ласка, пані Ірино. шановні колеги! Сьогодні півтора мільйони внутрішньо переміщених осіб кинуті напризволяще. Протягом останніх років ми з вами разом приймали певні рішення та стратегії стосовно переселенців, але проблема залишилася невирішеною. Цим законопроектом ми пропонуємо врегулювати питання забезпечення тимчасовим житлом студентів-переселенців та захистити їхні права житлові після навчання у вищих учбових закладах. Історія цього законопроекту із життя одного студента у місті Харкові. Цього року він закінчує вчитися у виші і до дому повернутися не зможе, бо його дім – це нині окупована частина України. Як ви розумієте, хлопця викинуть із гуртожитку, він залишиться бездомним і без місця реєстрації, через це почнуться труднощі із працевлаштуванням, банківськими виплатами і тому подібне. Таких студентів у Харкові і що робити із ними наразі не зрозуміло. А тепер, колеги, давайте уявимо своїх дітей в аналогічній ситуації. Невже ми, у чиїх руках сьогодні знаходиться доля майбутнього покоління українців, можемо залишитися байдужими до цієї проблеми? Ми не маємо на це права. Ми повинні створити дієвий та чіткий механізм вирішення цієї проблеми. По-перше, необхідно врегулювати питання реєстрації. У законопроекті автори передбачили можливість для студентів-переселенців, які мали реєстрацію місця проживання в гуртожитку, після закінчення навчання у момент зняття з реєстрації, отримати у цьому ж органі реєстрації прописку за адресою залишеного місця проживання на окупованій території. Також ми пропонуємо, щоб за місцем реєстрації студенти могли отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, якщо не бажають повернутися до дому. Такі зміни гарантують студентам право на отримання соціальних виплат

Законопроектом гарантується, що для студентів, які закінчили навчання і мали реєстрацію місця проживання у вузівських гуртожитках, місцем тимчасової реєстрації проживання протягом 6 місяців наступних буде якраз ця кімната у гуртожитку. Наш комітету підтримав рішення ухвалити цей законопроект за основу. Я прошу парламент зараз сконцентруватися і ухвалити аналогічне рішення. Я дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до... ви виступали і від комітету також, правильно я розумію? Добре. Тоді переходимо до обговорення. Прошу взяти участь в обговоренні, прошу провести запис. Шановні колеги, проводиться запис для участі в обговоренні.

Фракція партії "Блок Петра Порошенка" буде підтримувати даний законопроект, тому що він соціально необхідний для людей, які, на жаль, наразі не можуть перебувати в своїх домівках. Тому прошу всіх мобілізуватися і підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Юрія Павленка. Прошу, народний депутат Долженков. Звичайно, в умовах, коли держава не забезпечує комплексний підхід до захисту прав внутрішньо переміщених осіб, коли фактично не створює необхідні соціальні гарантії для зазначеної, соціально вразливої верстви населення, коли не створюються умови для забезпечення житла осіб, які не за власною волею покинули свої домівки і проживають на території контрольованій, українській, ми зобов'язані всі разом, в незалежності від політичної приналежності та політичних гасел, хоча б надати можливість врегулювати питання щодо забезпечення місця реєстрації внутрішньо переміщеним особам. Але водночас, при всій позитивності зазначеної законодавчої ініціативи, в мене викликає обурення та сум те, що фактично держава відсторонилась від проблем внутрішньо переміщених осіб, від належного пенсійного забезпечення, відсторонилась від розробки та виділення необхідної кількості коштів для реалізації програми доступного житла. Ви тільки подивіться: 40 мільйонів гривень, коли чинна влада, чинна коаліція, яка її було виділено для того, щоб реалізувати програму доступного житла. Адже це першочергова задача – забезпечити домівками зазначених осіб та відповідно їм надати виборче право. І зазначеного права ми їх також не можемо позбавляти, оскільки цей склад Верховної Ради України голосувався без участі навіть тих територій, які були на лінії зіткнення і які знаходяться під українською юрисдикцією. Необхідно зазначити, що чергові вибори до Верховної Ради, Президента необхідно також проводити з врахуванням голосу зазначених осіб. Дякую.

Шановні колеги! Фракція "Народний фронт" буде підтримувати дану законодавчу ініціативу, адже головне для нас в нашій діяльності для фракції "Народний фронт" це забезпечення соціальних прав наших учасників бойовий дій в зоні АТО та внутрішньо переміщених осіб. Особисто працюючи в профільному комітеті, який приймає дуже багато законопроектів в цій тематиці, ми робимо все для того, щоби наші внутрішньо переміщені особи отримали найбільший соціальний захист. Це і гуртожитки бачим, як в цьому випадку, так і будівництво житла. Окремо хотів би зазначити, що існує також така категорія "учасники бойових дій в зоні АТО внутрішньо переміщені особи". Їх понад 3 тисячі людей. Це ті люди, які в 2014 році взяли зброю і захищали нашу державу, а потім, демобілізувавшись, вони опинилися у статусі внутрішньо переміщених осіб. До сих пір в законодавстві це не врегульовано, тому думаю, що наступним кроком буде реєстрація відповідного законопроекту. І ще я хочу зауважити, що є позитивні зрушення також і захисті соціальних прав даної категорії населення. Бюджетом на 2018 рік передбачено панд 25 мільйонів гривень для будівництва житла для учасників бойових дій в зоні АТО внутрішньо переміщених осіб. Дякую. Прошу всіх підтримати дану законодавчу ініціативу. Прошу, народний депутат Тарас Пастух від "Об'єднання "Самопоміч". 11:19:29 ПАСТУХ Т.Т. Тарас Пастух. Фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, я просто хочу попросити всіх взяти цей законопроект і уважно прочитати, про що йде мова. Цей законопроект жодним чином не стосується учасників антитерористичної операції. Він жодним чином не стосується тих людей, які сьогодні зі зброєю захищають державний суверенітет і незалежність нашої країни. Цей законопроект говорить про те, що на сьогоднішній день держава самоусунулася від вирішення в даному випадку конкретної проблеми людини, яка навчається сьогодні в Харкові і запропонувала в цьому законопроекті на 6 місяців відтермінувати його проблему. Тому що через 6 місяців він знову зіткнеться з тою самою проблемою, що він не буде мати, де проживати, він не буде мати, де працювати, він опиниться на вулиці, і в нього залишиться цей самий вибір: або повернутися на окуповану територію, або шукати інше місце проживання і шукати спосіб оплати цього місця проживання. Тому, власне, для таких осіб, а в нас є для цього профільне міністерство, мала бути напрацьована програма, запропоновано цим людям, які отримали освіту в наших навчальних закладах, тим людям, які переїхали з окупованої території, бачити свою перспективу проживання в Харкові, в Києві, в Тернополі, гідно працюючи, гідно отримуючи зарплату за свою роботу і мати можливість орендувати, а, можливо, придбати достойне житло. Цей законопроект не вирішує їхньої проблеми. Більше того, він створює іншу проблему: те, що ці люди будуть займати місця, які, можливо б, з 1 вересня зайняли ті, які поступлять на перший курс. У них же можливості посилитися в ті самі кімнати не буде і вони змушені, хлопці, дівчата, які з Тернополя

Рябчин Олексій, "Батьківщина", Донеччина. "Батьківщина" буде голосувати за цей законопроект, він є правильний, він є європейський, він є християнський, по суті допомагати тим, хто потрапив у халепу. Також, колеги, хочу відзвітувати в зв'язку з тим, що ми пару років тому Верховною Радою прийняли Закон "Про переміщені вищі навчальні заклади" і де-факто вирішили проблему, яка пов'язана з ним. Тому що майже всі переміщені вищі навчальні заклади змогли не боротися з бюрократією, а боротися за якість освіти та залучення студентів. Деякі з переміщених вишів, які не змогли цього зробити, вони знайшли собі притулок і приєднались до інших переміщених вищих навчальних закладів, так як, наприклад, Таврійський національний університет висловив готовність і надав приміщення Донецькій музичній академії, і в нас зараз такий дуже потужний донецько-кримський центр, сподіваємось, сподіваємось, що і Луганська академія культури також приєднається, в нас буде такий дуже потужний культурний виш. Однак, є певна кількість проблем. Міністерство фінансів не виконує норму закону по коефіцієнту 0,8 для переміщених вищих навчальних закладів, Будь ласка, скільки? 30 секунд, будь ласка. РЯБЧИН О.М. А також є низка вищих навчальних закладів: Донбаська національна академія будівництва і архітектури в Краматорську, Луганський національний аграрний університет в Харкові, Горлівський інститут, який в Бахматі, – які хочуть отримати в своє власне користування приміщення і є є згода балансоутримувачів, однак із-за бюрократичних процедур вони не можуть цього отримати і не можуть отримати ці приміщення, вони не можуть залучити кошти під це, не можуть розвиватися. Прошу і вимагаю від міністерств відповідних виконувати норми закону і дати можливість переміщеним… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Волі народу" Шахов. прошу запросити депутатів в зал, і прошу заходити в зал. Запросіть депутатів в зал, будь ласка. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, знову переселенці. Але на цей раз це діти, діти, які повинні розвиватися і жити в Україні з тих територій. І іще раз хочу, вас всіх закликаю підтримати цей законопроект, тому що наші діти – це наше майбутнє. І, якщо ми їх сьогодні кинемо на призволяще, то ми кидаємо нашу країну в прірву. Я прошу підтримати цей законопроект і дати можливість дітям розвиватися, отримати робочі місця, десь, коли завозять мінеральні добрива з Росії і мільярди доларів втрачає наша країна, коли шахто не працюють, 70 тисяч шахтарів сидять без роботи, 4 мільярди доларів не отримує Донбас. Коли сьогодні всі підприємства зруйновані, хто буде будувати нашу країну, окрім наших дітей? Підтримайте, будь ласка, цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Виступи від фракцій завершені. Я прошу заходити усіх в зал і не виходити, а, навпаки, заходити. Будь ласка, голови фракцій запросіть депутатів в зал. Я ще від комітету даю хвилину для роз'яснень Сусловій. І я прошу запросити депутатів в зал. І займіть робочі місця. Будь ласка, 1 хвилина, Суслова. будь ласка, я хочу, щоб ви зрозуміли, що голосуючи за даний законопроект, ми даємо шанс цим студентам знайти місце, за півроку проживання, і роботу собі. Якщо ми не даємо цього шансу, ми з вами констатуємо і робимо те, що ми говоримо: "Друзі, тепер збирайте свої речі і їдьте на окуповану територію. Все, освіту отримали і вистачить". Будь ласка, перше читання, підтримайте даний текст. Усі протиріччя, які в когось є, зауваження, врахуємо до другого читання. Дякую. Дякую вам. Отже, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть місця, щоб не доводилось ставити на повернення. Я прошу усіх приготуватись до голосування і зайняти робочі місця. Будь ласка. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо захисту житлових прав студентів (№ 6142) за рішенням комітету за основу. Лишень за основу. Правки і пропозиції можна буде врахувати до другого читання. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Уважно. Голосуємо. Кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо.

Рішення прийняте. Переходимо до наступного проекту закону – це є проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність 1 групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 7537 і 7537-1. Я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу підтримати. 11:27:46 Я ще раз поставлю, колеги, уважніше. Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, щоб ми мали шанс розглянути ще закони. Не виходьте, будь ласка, колеги, нам бракує кілька голосів, три голоси, не виходьте, будь ласка, проголосуйте за скорочену процедуру. Прошу підтримати, прошу голосувати.

Дякую. Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати України! Восени минулого року Президент України підписав Указ про додаткові заходи щодо соціального захисту дітей журналістів, що загинули або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків. На виконання цього указу було розроблено законопроект 7537, який передбачає розширення переліку категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок дітей журналістів, які загинули або яким встановлена інвалідність І групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.

коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб або інших джерел, які не заборонені законодавством. Оскільки держава зобов'язана дбати і піклуватися про тих, хто це найбільше потребує, особливо це діти, які є майбутнє нашої України. Тому, враховуючи велику соціальну значимість цього законопроекту, ми просимо вас, шановні народні депутати, підтримати сьогодні в сесійній залі цей законопроект. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До доповіді запрошується народний депутат України Івченко Вадим Євгенович. Будь ласка, пане Вадим. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Якщо в законопроекті уряду передбачено, що за рахунок бюджетних коштів буде відбуватися оздоровлення і відпочинок дітей журналістів, які загинули, яким встановлена інвалідність лише І групи, то в законопроекті лідера "Батьківщина" Тимошенко і мене передбачено, що це повинно здійснюватись оздоровлення дітей не тільки, які отримали інвалідність І групи, а і ІІ групи, адже це є найтяжчими для будь-якої людини. І тому пільги для таких журналістів повинні бути однаковими. Крім того, в нашому законопроекті передбачено, що за рахунок бюджетних коштів здійснюється оздоровлення і відпочинок всіх дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи, що звичайно в урядовому законопроекті не має. Хочу вам нагадати, що коли ви прийняли бюджет, то за методологією фактичний прожитковий мінімум, який сьогодні виплачується таким людям – це 2 тисячі 663 гривні. І тому для нас є незрозумілим позиція комітету, яка прийняла за основу урядовий законопроект і повністю знехтувала, скажімо, тих дітей, які отримали інвалідність ІІ групи, а також дітей, які вже не мають одного з батьків. Я хотів би попросити, щоб ми з вами прийняли за основу саме законопроект "Батьківщина" з можливим юридичним доопрацюванням. Тому що ми отримаємо більше коло тих людей, які потребують сьогодні допомоги з боку держави. Дякуємо вам. Дякую. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Величкович Микола Романович, будь ласка. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги! Комітет на своєму засіданні 27 лютого 2018 року розглянув проекти законів України про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким установлено інвалідність 1 групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (7537 реєстраційний номер), поданий Кабінетом Міністрів України, та проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (законопроект 7537), поданий народним депутатом України Тимошенко та Івченком. Обома законопроектами пропонується внести зміни до переліку дітей... зміни до переліку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. І відповідно, мають право на оздоровлення та відпочинок за рахунок бюджетних коштів. Головне Науково-експортне управлення Апарату Верховної Ради пропонує прийняти за основу обидва законопроекти. Члени комітету наголосили на необхідності розширення категорій дітей, які мають право на оздоровлення та відпочинок за рахунок бюджетних коштів. Водночас, додаткового обговорення потребують… доцільність включення до зазначеного переліку усіх дітей одиноких матерів або лише тих дітей, зазначені категорії, в яких середньомісячний сукупний дохід сім'ї не перевищує двох прожиткових мінімум для дітей відповідного віку. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти проект Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули

з урахуванням при його підготовці до другого читання окремих положень проекту Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки (реєстраційний номер 7537-1), поданий народними депутатами Тимошенко та Івченком. урядовий законопроект – за основу і при другому читанні врахувати норми другого законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

ми повинні з вами підтримувати будь-яких дітей, дітей, які є українцями. Але більше того, ми повинні підтримувати дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і дітей тих, у яких батьки стали інвалідами внаслідок своєї журналістської діяльності. Між першим і другим законопроектом є певна відмінність. Якщо урядовий законопроект пропонує оздоровлювати дітей виключно тих батьків, які є інвалідами І категорії, то законопроект, який щойно доповідав мій колега Вадим Івченко за авторством Юлії Тимошенко, пропонує до цієї категорії додати і тих батьків, які є і І і ІІ категорії, хоча фракція "Батьківщина" буде підтримувати два законопроекти. Або також в законопроекті Юлії Тимошенко пропонується підтримати батьків, в яких встановлено інвалідність І та ІІ категорії або дітей одиноких матерів. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати ці законопроекти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Блок Петра Порошенка" Рибак Іван Петрович. Іван Рибак, 202 виборчий округ, Чернівецька область. Шановні колеги, чужих дітей не буває, і тому наша фракція цілковито буде підтримувати пропозицію комітету проголосувати за перших законопроект за основу і при опрацюванні до другого читання доопрацювати з урахуванням якраз 7537-1. Насправді, мова йде про те, що от наш колега Івченко цілком правий, ІІ група інвалідності у батьків – це теж достатньо серйозна проблема і у вихованні, і в допомозі розвитку цих дітей. Тому ми всіляко за кошти державного бюджету повинні допомагати, в тому в тому числі і дітям, в яких батьки мають ІІ групу інвалідності, і тим дітям, в яких є матері, самі виховують цих дітей. В той же час ми не повинні забувати і не говорити лише про дітей журналістів, ми повинні говорити про дітей волонтерів, які загинули, про дітей працівників спеціальних служб, рятувальників, інших категорій працівників небезпечних професій, які втратили під час виконання свого службового обов'язку життя або здоров'я. Тому наша фракція буде цілковито підтримувати цей законопроект. Дякую. шановний головуючий, шановні народні депутати України, насамперед, щодо розгляду перших двох питань, ми вважаю, що ті два законопроекти, які ухвалені в першому читанні, вирішують лише маленькі, дрібні проблеми, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, проблем значно більше. Саме тому ми вимагаємо повноцінного розгляду всіх законопроектів, які стосуються внутрішньо переміщених осіб в парламенті в повноцінний робочій день. Тому що сьогоднішнє голосування показало, що вони майже випадково були сьогодні проголосовані. Що стосується розглядаємого законопроекту, "Опозиційний блок" підтримує підтримує обидва законопроекти – і урядового, і депутатського. Разом з тим, ми вважаємо, що законопроект, внесений депутатами, він значно кращій і більш системніший. На жаль, уряд в черговий раз подав до парламенту малопрофесійний, обрізаний законопроект. але в любому випадку ми будемо голосувати за обидва законопроекти. Крім того, хотів би наголосити, що тема фізичної небезпеки для журналістів є однією з найбільших загроз сьогодні в свободі слово. Відповідно до індексу фізичної небезпеки журналістів України, який… проводились міжнародними і українськими організаціями, зафіксовано тільки в 2017 році 90 інцидентів застосування сили до журналістів. Лише в березні цього року 10 таких інцидентів фізичних атак на журналістів. Міжнародні організації роблять достатньо критичні заяви до України. Саме тому "Опозиційний блок" підтримує ініціативу Комітету свободи слова і інформаційної політики, які більше півроку тому назад внесли проект Постанови про проведення парламентських слухань щодо

постанову про парламентські слухання про захист журналістів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І, колеги, зараз буде заключний виступ, і після нього ми перейдемо до прийняття рішення. Отже, через 3 хвилини ми будемо голосувати, і я прошу усіх запросити депутатів в зал. А зараз я надаю слово для виступу від "Народного фронту" Унгуряну Павлу Якимовичу. Будь ласка, пане Павло. Шановні колеги, безумовно, обидва законопроекти правильні. Я думаю, що всі ми свідомі того, що професія представника, працівника засобів масової інформації в реаліях сучасного світу є такою, що потребує захисту, і соціального захисту, і соціального захисту членів родин, особливо дітей. Тому закликаємо обидва законопроекти підтримати, взяти за основу і при необхідності доопрацювати. Дякую. Дякую вам. Отже, обговорення завершене. Колеги, я мав консультації з авторами законопроекту від депутатів. І запропонував Івченко Вадим, щоб ми, голосуючи урядовий… Послухайте мене уважно! Пане Вадим, я вашу пропозицію зараз формулюю. Щоб ми, голосуючи урядовий законопроект 7537, зазначили: з урахуванням пропозиції з депутатського законопроекту, зокрема щодо розширення кола дітей, які отримали інвалідність другої групи. Щоб в такому формулюванні ми голосували за основу. Пане Рибак, це була і ваша пропозиція. І вона буде об'єднуюча. Це ж перше читання. З такою поправкою вже в тілі першого читання, і таким чином ми зможемо до другого читання гарантовано мати цю правку враховану. Приймається така позиція? Переходимо до прийняття рішення. і прошу усіх зайти в зал. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (№ 7537) з врахуванням пропозицій депутатського законопроекту, щоб до другого читання була врахована пропозиція розширити коло дітей, які отримали інвалідність ІІ групи, за основу з урахуванням пропозицій комітету. Прошу голосувати. І прошу підтримати, колеги. Будь ласка, займіть робочі місця. Займіть робочі місця. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. (Шум За-238 Рішення прийняте. Переходимо до наступного питання. Це є проекти постанов і перша постанова, яка у нас стоїть на порядку денному. Це є проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп" (№ 8082). Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

За-152 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Суслову Ірину Миколаївну. Будь ласка. Шановні колеги! Вашій увазі пропонується проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп". Вважаю здійснення таких спухань вкрай необхідним. Сьогодні цілі категорії жінок піддаються множинній дискримінації. Ситуація значно погіршилась після того як почалися бойові дії на сході України, що прирекло сотні тисяч жінок на насильство, поневіряння, економічні злидні та втечі зі своїх рідних домівок. Наразі 60 відсотків внутрішньо переміщених осіб – це жінки. В нових громадах, де вони поселися, ці люди не можуть закоренитися, їм відмовляють у роботі, дивляться на них як на людей другого сорту. Жінки ВПО стають і зазнають множинної дискримінації щодня. Маємо величезну проблему і зі ставленням суспільства до жінок-ромів, у багатьох з них немає жодних документів, вони живуть в жахливих умовах, їх діти не можуть отримати освіту. В принизливому становищі перебувають сільські жінки. Чи знаєте ви, що кожна третя жінка України проживає у сільській місцевості? І, що вона немає права і можливості отримати якісні медичні послуги та освіту. Це далеко невичерпний перелік всіх соціально-вразливих груп жінок, які відчувають на собі дискримінацію та пресинг щодня. Причому з часом ситуація лише погіршується. В суспільстві ширяться негативні стереотипи щодо цих людей, які провокують конфлікт та зайву соціальну напруженість. Сподіваюсь Верховна Рада буде солідарною з цими принципами, з європейськими принципами рівності, підтримає нашу постанову і проголосує аби в жовтні місяці ми змогли провести ці парламентські слухання. Дякую.

Від "Народного фронту" Фаєрмарк Сергій Олександрович передає слово для виступу Унгуряну. Будь ласка. Шановні колеги, ще раз всіх вітаю. Передусім хочу подякувати ініціаторам за внесений проект постанови. Нам необхідно дійсно провести парламентські слухання щодо того, як держава, як суспільство, як ми як парламент здійснюючи парламентський контроль, можемо збільшити захист соціальний, моральний, фізичний і захист усього суспільства для наших любих жінок, для наших сестер, для наших мам, для наших бабусь і всіх тих, хто дали нам життя і продовжують рід. І, я думаю, що ті факти, які наводила нам доповідачка, вони свідчать про те, що проблеми дійсно є. Хочу нагадати, що нещодавно ми ухвалили великий пакет законів щодо протидії і захисту, передусім, жінок від проявів, на жаль, які є це домашнє насильство і насильство у сім'ях. Насильство у родинах. Ми дозволили багатьом державним органам втручатися в цю ситуацію і змінювати її на краще. В той же час я хочу зауважити про те, що в українському законодавстві є така опції як гендерна рівність. І в розумінні українського законодавства гендерна рівність як рівність прав і можливостей, обов'язків чоловіків і жінок це є абсолютно нормально. Але ненормальним є, коли під виглядом, під назвою гендерної рівності нав'язується гендерна ідеологія, яка є нічим іншим ніж протиставлення статі чоловічої і жіночої і нав'язування якихось незрозумілих 54 гендерів. Оце є небезпечно, тому що сьогодні колеги мені задавали питання і я рефлексую саме, пояснюючи, що рівність прав чоловіків і жінок – це нормально…

Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Питання риторичне: чи потрібно захищати жінок? Шановні чоловіки, питання стоїть чи будемо ми обговорювати проблему захисту наших жінок. Згадайте, як Радикальна партія подавала законопроекти і ми тут боролися за те, щоб наші українські жінки виходили на пенсію раніше встановленого віку. Згадайте оті жіночі руки, які в 50 років вже схожі на руки бабусь в селі. Які доїли корову, копали город, копали картоплю, нас з вами вирощували, давали нам освіту, направляли у велике життя. Чи забули ми про наших матерів, про наших дружин, про наших донечок? Мабуть, не забули, але не дуже і думаємо. До речі, єдина політична сила, яка знаходиться у парламенті, яка чітко виконала гендерну політику і у списках якої політичної сили була половина жіночого складу – це Радикальна партія Олега Ляшка. Тільки ми це дотрималися із тих парламентських сил, які прийшли в парламент. Так давайте згадаємо про те, що слабка стать, яка нас підтримувала, підтримує і є нашим надійним тилом, потребує нашої уваги і турботи, потребує захисту. І парламентські слухання це, можливо, найменше те, що ми можемо зробити, щоб зібратися навколо найвищої державної трибуни, підняти наболілі проблеми і знайти шляхи їх вирішення. Шановні колеги! Давайте не будемо байдужими до наших жінок. Підтримаємо і захистимо. Захистимо так, щоб не було соромно дивитися в очі матері, дружині, дочці, онуці. Колеги! Зараз заключний виступ від "Опозиційного блоку". Після цього ми переходимо до голосування. І я прошу усіх запросити депутатів в зал і приготуватись до голосування. Зараз, будь ласка, Павленко Юрій Олексійович. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги! "Опозиційний блок" підтримує необхідність проведення даних парламентських слухань щодо запобігання та протидії дискримінації жінок з особливо вразливих категорій. Мусимо констатувати, що сьогодні практично кожна жінка опинилася у вразливій категорії. Ми вважаємо, що в рамках цих парламентських слухань дуже важливо проаналізувати, а що ж відбулося за чотири роки останні з жінкою, як з однієї сторони влада декларує європейські цінності, а з іншої сторони фактично за останні чотири роки розрив між чоловіком і жінкою значно поглибився. Дискримінація жінки в українському суспільстві за останні чотири роки значно посилилася. Як так сталося, що першими рішеннями уряду і цього парламенту були позбавлення допомоги при народженні дитини, були обмеження допомог жінкам, які виховують дітей з інвалідністю, було дуже багато рішень, які боляче, в першу чергу, вдарили по жінці, по жінці, яка народила і виховує дитину. Саме тому "Опозиційний блок" буде голосувати за даний проект постанови і ми сподіваємося, що, в рамках цих парламентських слухань, Верховна Рада дасть чесну чесну оцінку роботі і останніх урядів, і самої себе, бо багато рішень проти жінки були, на жаль, ухвалені цим складом парламенту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішень, тому я прошу не виходити з залу. Колеги, давайте проголосуємо, прошу зайняти робочі місця, прошу приготуватися до голосування. Будь ласка, займаємо робочі місця. І я ставлю на голосування проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп" (№ 8082) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу, колеги, приготуватися до голосування і прошу підтримати 8082 за основу, і в цілому, голосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати.

Не встигли, не встигли, бачу. Будь ласка, зайдіть в зал, не виходіть із залу. Запросіть, будь ласка, колег-депутатів в зал. Я бачу голосують всі фракції просто не всі були на робочих місцях. Будь ласка. З лож. Будь ласка, з лож поверніться в зал. Володя, давайте підтримаємо. Отже, я поставлю на повернення, а потім поставлю закон на голосування. спочатку я ставлю пропозицію повернутись до голосування за проект Постанови 8082. І я прошу всіх уважно взяти участь в голосуванні і проголосувати за повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. А можемо не повертатись, постанову можемо не повертатись. І тому я знову ставлю проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія дискримінації жінок вразливих соціальних груп" (8082) за основу і в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати. За-224 Колеги, будь ласка, займіть робочі місця, поверніться з лож в зал – це ж неможливо. Отже, прошу зайняти робочі місця, я ставлю на голосування проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія дискримінації жінок вразливих соціальних груп" (№8082) за основу і в цілому. Прошу всіх уважно взяти участь в голосуванні, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Уважно, кожен голос, будь ласка.

від заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького та директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Регламент роботи буде наступний: 10 хвилин – доповідь для доповідача, 10 хвилин – запитання від народних депутатів до доповідача і 25 хвилин – виступи від фракцій. Разом – 45 хвилин по по кожній доповіді. І ми маємо до 2 години встигнути заслухати інформацію і Назара Холодницького, і Артема Ситника. Тому прошу всіх о 12:30 прибути в зал для продовження нашої роботи. А зараз я згідно Регламенту оголошую перерву на 30 хвилин, і прошу усіх о 12:30 прибути в зал. Дякую.

Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Я хочу повідомити, що вчора ми прийняли рішення заслухати сьогодні заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора Національного антикорупційного бюро України на засідання Верховної Ради України. Хочу проінформувати, що Холодницький Назар Іванович і Ситник Артем Сергійович прибули в зал і готові до доповіді і до відповідей на запитання. Також у мене є заклик до усіх народних депутатів, щоб ми максимально конструктивно і гідно змогли провести цю дискусію, щоб ми під час цієї дискусії могли отримувати відповіді на ті запитання, які хвилюють народних депутатів, які хвилюють Верховну Раду. Також буде змога всім фракціям виступити. І я нагадую Регламент: 10 хвилин, до 10-и – виступ, 10 хвилин – запитання від народних депутатів і 25 хвилин – виступи від фракцій. І я звертаюсь до всіх фракцій і народних депутатів максимально гідно і конструктивно провести цю дискусію. Ми готові розпочинати? Я бачу, не надто багато народних депутатів. Будь ласка, запросіть в зал депутатів. І ми розпочинаємо заслуховування інформації, я запрошую до доповіді заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Назара Іванович. Назар Іванович, будь ласка, до 10 хвилин доповідь. Дайте, будь ласка, пройти! Заблокували прохід. Будь ласка, Назар Іванович. Прошу увагу в залі. Доброго дня, шановні народні депутати! Виконуючи побажання Верховної Ради, ми сьогодні присутні для інформування про стан справ у сфері боротьби з корупцією в Україні, а саме, власне, нашими двома правоохоронними...

Більше 500 проваджень зареєстровано і розслідується, більше 100 проваджень з обвинувальними актами направлені до суду. Є у нас проблеми з вироками. Ми бачимо, що вироків ми отримати не можемо. Звичайно, що питання щодо Антикорупційного суду стоїть дуже гостро, і якби він був, вже існував, я думаю, Україна би побачила би значні результати власне в судових вироках. Вся наша робота спрямована на подолання корупції, на виявлення її, в незалежності від того, які політичні сили чи віяння є в нашій країні. І ці всі провадження, ті всі, які стали публічними, які ще не є публічними, вони свідчать лише про те, що для нас немає недоторканих. всі наші кроки процесуальні, вони дуже часто є публічними, що, можна сказати, шкодить слідству дуже часто. Але, тим не менше, цей процес рухається.

шоу дуже часто в судах, а, власне, доказова база документальна, юридична, яка має бути підкріплена доказами. Це і є запорука якісного розслідування і якісних... і отримання вироків. Більше, я думаю, нам Артем Сергійович доповнить мій виступ. Він має більше статистичних даних сьогодні. І я скажу одне, що багато хто хоче, щоб крісла ці звільнилися, багато для цього робиться. Але процес в Україні запущений, боротьби з корупцією, він іде. Я вам дякую за увагу. Дякую. Ще закінчу. Я хочу подякувати, власне, і парламентарям, які прийняти низку антикорупційних законів. І, власне, тих законів, на підставі яких ми сьогодні існуємо і діємо. І я впевнений, що ця Верховна Рада зробила багато для того, щоб наші антикорупційні структури працювали, а не лише існували на папері. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я дам більше часу на запитання, і в тих запитаннях ми зможемо отримати відповіді, які ми отримали. для цього… Увага! Я збільшую час для запитань до 15 хвилин. І під час тих запитань спецпрокурор зможе дати ґрунтовні відповіді на ці запитання, які хвилюють народних депутатів. Приймається так: не 10, а 15 хвилин на запитання? Отже, я прошу приготуватись до запису. прошу провести запис на запитання до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прошу провести запис, будь ласка.

ПИНЗЕНИК П.В. Назар Іванович, до вас наступне запитання. Практика розголошення даних досудового розслідування очолюваними… керівниками новостворених правоохоронних органів – це вже, в принципі, мало не норма. це черговий раз, коли йдеться про вас, йдеться про розголошення даних такого розслідування. Вчора в одному із Інтернет-видань, сьогодні взагалі на каналі YouTube. А я хотів би спитати у вас про те, чи розслідувалися, яким чином розслідувалися попередні так звані зливи з боку НАБУ, зокрема спілкування Артема Сергійовича Ситника off the record з журналістами, де він наговорив багато чого, у тому числі принизив честь і гідність окремих людей. Чи здійснювалося таке розслідування? Чи вживали ви у зв'язку з цим заходів? І другий момент. Ви підписали нещодавно, ваш орган, очолюваний вами, з НАБУ меморандум про взаємодію, який мав би усувати, скажемо так, тертя між вашими двома правоохоронними органами. У мене виникає питання… Будь ласка, 30 секунд, завершуйте. ПИНЗЕНИК П.В. У зв'язку з тим, що ми чуємо останнім часом, а для чого ви його підписували? Чия це була ініціатива? Чого воно не працює і що з цим робити? Дякую. 12:40:11 Дійсно, досить часто, і це є проблемою наших новостворених структур. Ми стикалися, прокурори стикалися з моментами витоку інформації, а саме певних слідчих і розшукових дій. З приводу вашого питання з приводу off the record. Я інформую, що наскільки мені відомо, Генеральною прокуратурою розслідується кримінальне провадження за вказаним фактом, і більше інформації треба питати там. в листах, в тому числі і на ім'я директора НАБУ, і на ім'я Ради громадського контролю звертав увагу на дивні збіги при затриманнях, при розслідуваннях резонансних справ, дивним чином з'являються у "Феофанії", коли при затриманні одного з колишніх народних депутатів випадково з'являються деякі інші особи. І роблять стрім, який не повинен бути. І мене це питання бентежило і бентежить досі. Щодо цього off the record, який ви говорите, я про нього знаю. Я його слухав, і всі моменти, які там були озвучені, меня Але дане кримінальне провадження розслідується Генеральною прокуратурою України, і я не можу сказати, на якій стадії воно зараз знаходиться. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. ХОЛОДНИЦЬКИЙ Н.І. Про меморандум. Дійсно, через певні непорозуміння між прокурорами і детективами, які існували і, думаю, це явище закономірне, що детектив не задоволений діями прокурора, а прокурор – діями детектива. Це свідчить про те, що немає якогось злочинного тандему, як казав Юрій Віталійович Луценко, що на ланцюгу не водили в кабінети різні, а є нагляд процесуальний і є слідство. І для усунення цих недоліків ми спільно з директором НАБУ розробили разом, обговорили, підписали цей меморандум. До речі, який закріплював питання вирішення конфліктів, власне, керівником прокуратури. Але дуже часто незгода з рішенням керівника прокуратури приводила до того, що… що ці провадження просто не розслідувалися, а вказівки не виконувалися. Це також є, і це є проблема. Але меморандум є, він формально чинний. І ми робимо все для того, щоб він працював і виконувався обидвома сторонами. Дякую вам. Лещенко Сергій Анатолійович. Будь ласка, включіть мікрофон. протистояння двох органів підриває довіру до боротьби з корупцією. Я хочу сказати, що це не повинно взагалі нас вводити в оману. Очищення самих правоохоронних органів від нечистоплотних співробітників – це є важливим процесом. А тепер відносно запитання до пана спеціалізованого прокурора. Чи підтверджуєте ви зміст тих повідомлень, які були оприлюднені вчора вночі на "Громадському" і в "Українській правді", де викладається зміст ваших зустрічей, в тому числі з забудовниками міста Вишневого, в тому числі з народними депутатами і де обговорюється допомога їм в уникненні відповідальності або обшуків, Дякую за відповідь. Це перше. Друге. Друге питання. Дуже зараз багато, хто хоче спекулювати записами. А тепер розставимо крапки на "і". Два роки мене як керівника САП і САП намагаються дискредитувати. Дискредитувати і сказати, що якийсь не такий. А чому? Тому що, пане Сергій, я був проти, що якась аналітична довідка замінила провадження по вашій квартирі на 350 тисяч доларів.

доходів і видатків не дозволяє вам придбати квартиру в центрі Києва. Це друге. Третє. На відміну… Я хочу нагадати, що, крім всього іншого, я не просто керівник САП, я є процесуальний прокурор у багатьох провадженнях, і в тому числі і по забудовнику, як ви кажете, по Вишневому. І, вибачте мене, але коли забудовник, який сплачує податки, який будує квартири, тисячі, не "Еліта-Центр", який готовий співпрацювати зі слідством, приходить і каже: "Я вам дам всю необхідну інформацію, де намагаються натягнути склад злочину, що особа, яка не є володарем цієї квартири, яку обіцяють дати, але вона, прив'язують, що вона її має в своїй власності". І коли я як прокурор, як процесуальний керівник спілкуюся зі свідком у провадженні, не підозрюваним, Сергій, зі свідком, якому ця квартира реально належить, де хочуть просто прив'язати і міського голову, і помічника одного з депутатів від Радикальної партії. Я не можу йти в суд з домислами.

готовий коментувати, як процесуальний керівник у своїх провадженнях. І я буду це робити. Те, що було оприлюднено, хороша гра на публіку, нарізка всіх слів. Я хочу побачити весь запис, особливо тоді, коли прийшли і просто в тупу, вибачте на слові, взяли кагал обшуків в бізнесмена, у людина, яка будує квартири, а не… і мені ,як прокурору, я питаю: "Прокурор, з якою метою ти береш цей обшук? – і він не може пояснити, то це є тиск на бізнес. А якщо ми говоримо про "маски-шоу – стоп", то ми повинні це не словом, а ділом робити. І я як керівник прокуратури буду робити все для того, щоби маски-шоу, дійсно, були – стоп, а не тероризували бізнесменів, які платять податки в бюджет країни, а на форумах розказуєте, що – інвестуйте, ми вас захистимо. А насправді, лівою рукою інвестувати, а правою обшуки їм підписувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Коли йде "питання–відповіді", я не можу давати репліки тому що кожен звертається до кожного, тому це неможливо просто. Я від Радикальної партії надаю слово для запитання. Амельченко передає Олегові Ляшкові. Олег Ляшко Радикальна партія. Пане Холодницький, думаю, багато бізнесменів хотіло б, щоб ви їм надавали персональні консультації як своєму другу-забудовнику з Вишневого. Але не кожен із бізнесменів може зайти до вас в кабінет. І сьогодні ви на найвищій парламентській трибуні стоїте і фактично визнаєте, що ви вчинили злочин. Що ви запрошуєте свого друга в свій кабінет, розказуєте йому, як докази приховати, що він має на слідстві казати. І людина, яка називає себе антикорупційним прокурором, яка отримує по 200 тисяч зарплати, яку платять українці, ви з вищої парламентської трибуни виправдовуєте порушення законодавства. Ви, починаючи свою доповідь, сказали, вам треба Антикорупційний суд і тоді буде справедливість. А як щодо тих суддів, яким ви дзвонили, команди давали. Чому ви їх перетворюєте в корупційні суди? Коли використовуєте телефонне право, коли даєте доручення підлеглим прокурорам відкликати ту чи іншу санкцію. Коли ви на замовлення влади порушуєте кримінальні справи. Коли ви отримали звання генерала, звання "Заслуженого юриста", віце-президент Федерації футболу України. Що вам…

Звання генерала, ви в 30 років отримали. Звання "Заслуженого юриста", не зрозуміло за що, з рук Президента Порошенка, отримали. Своїх друзів бізнесменів консультуєте, надаєте персональні консультації у своєму кабінеті.

Дідич передає слово для запитання Купрію. Шановні колеги, я довго думав, яке питання задати пану Назару, і хочу все-таки, можливо, звернутися зараз більше до вас, а не запитувати. З метою зупинення ганебного покривання фактів корупції директором НАБУ Артемом Ситником. Я проаналізував у своєму зверненні свою історію переписки з ним, в тому числі і по заявам про кримінальні правопорушення по депутатським зверненням. 150 випадків, вказаних мною, те, що відбувається, ганьба, яка розкрадається, мільярди в нашій країні: і Порошенко, і Луценко, і Гонтарева, і кого тільки немає, але тільки один випадок реагування – один. Так ось, не прокуратура зараз, я розумію, винна, а той, хто не реєструє злочини, в першу чергу. Навіть в судах десятки рішень судів, які визнають винними директора НАБУ, іде реєстрація, але не допитуються свідки, не проводиться арешт майна, нічого не відбувається. Я вважаю, Артем Ситник покриває корупцію в Україні, я вимагаю від вас… 30 секунд завершити, будь ласка. КУПРІЙ В.М. Вимагаю від вас внесення в ЄРДР відповідних відомостей з тим, щоб забезпечити і притягнення його до кримінальної відповідальності, і все-таки, щоб цей орган запрацював на повну силу. Дякую. Всі заяви, де є відомості про ознаки злочину, будуть вноситися в ЄРДР, якщо НАБУ цього не робить, буде робити САП. Дякую. Пташник Вікторія Юріївна, будь ласка. 12:51:30 ПТАШНИК В.Ю. Шановний Назаре Івановичу, я хочу спочатку сказати, що мені надзвичайно прикро читати всі ті новини, які потрапляють наразі в пресу. Адже я як юрист завжди думала, що слідчі органи антикорупційні мають співпрацювати з антикорупційним прокурором. І власне продовженням вашої співпраці мають бути чесні і справедливі рішення Антикорупційного суду. Але якщо все так і буде відбуватися і далі в наших антикорупційних органах, то я можу сказати, що ніякий Антикорупційний суд вам не допоможе. Але я вас хочу запитати, чи ознайомлювалися ви вже із дисциплінарною скаргою? І попросити вас прокоментувати хоча би один з епізодів, наведених в цій дисциплінарній скарзі, скажімо епізод з Уляною Супрун і її заявою, що, власне, там відбулося, якщо ви кажете, що є певні нарізані фрагменти, можете, будь ласка, розказати нам, а що справді відбувалося, з чого нарізка. І довести тут в парламенті, що всі ці факти, які виплили зараз назовні є недостовірною інформацією. 12:52:43 Вся моя позиція і всі її спростування тих нарізок і повний текст буде наданий Кваліфікаційній дисциплінарній комісії прокурорів. Я не думаю, що на парламентській трибуні нам необхідно це досліджувати. Я за кожне слово своє ручаюсь, за кожен умисел, не словом, а ділом судить. И жодна справа після розмов з ким би то не було, не була закрита чи знищена, але показати один фрагмент і не показати інший це трошки не правильно. І на засіданні КДКП я буду доводити, і будемо слухати всі фрагменти. Так, я визнаю, що там можливо була нецензурна лайка. Вибачте, але я в нашій країні в білих рукавичках болото корупції не зможу побороти. Так воно є – це моя слабинка, вибачте мене, будь ласка. кожне слово, яке я казав і кожна дія, яка слідувала за цими словами, вона свідчить про те, що я намагався і буду намагатися робити все, щоб довести до логічного завершення справу, а не натягувати вину, в тому числі і помічників народних депутатів і міських голів, там, де неможливо її пред'явити, так само і по підозрах. Ми дуже загрались в пред'явлення підозр, ми ними розкидаємося направо і наліво, на жаль. А потім замість направлення справ до суду ми бачимо роки розслідувань. Тому що виявляється, що експертиз немає, виявляється, що друге. Але люди вже притягнуті, люди спаплюжені, в тому числі честь і гідність. Я не хочу так працювати.

Ні, ні, абсолютно ні. У мене таке питання. Знаєш, це, звичайно, сумно, що такі два серйозних відомства, на які покладала надію вся Україна, знаходяться зараз в стані такої сварки. Я не знаю аргументації цього, але я думаю, ви якось вирішите і прийдете до нормального для України консенсусу. Тратяться значні кошти.

Ангіограф, де вони вкрали 10 мільйонів, ремонт харчоблоку, лапароскопічні стойки, швидка допомога і абсолютно цьому кінця й краю немає.

є швейцарська фірма, де купили цей ангіограф . Будь ласка, змотайтесь туда, там сутки. Он люди в Амстердам літаю, сьогодні тут, а завтра в Амстердамі уже. Розумієте, так. І з'ясуйте з цим ангіографом на ту фірму, яка продала його, це… і справа не в тому, що ми втрачаємо кошти на фінансування НАБУ нас, дійсно, є провадження по головному лікарю Запорізької обласної лікарні Шишці, наскільки я пам'ятаю, можу помилятись зараз, але епізод, який уже майже завершений, справа здається або на 290-й перебуває, або направлена до суду. Я розумію… але ми її забрали з Запорізької області, де вона, будемо відвертими, гнила і вмирала. Ми її відновили, потому що ми бачимо там склад злочину. І я зараз не готовий відповідати конкретно цю справу, але я пам'ятаю, що там, здається, що там виконується 290 стаття. Тобто завершення слідства. Ознайомилися з матеріалами, так. І якщо будуть інші факти, будь ласка, подавайте я завжди відкритий до кожного спілкування. І народні депутати знають, що згідно закону я не маю права заборонити їм не заходити до прокуратури, і дуже часто ви цим правом користуєтесь. Дякую вам. Час для запитань завершений. Дякую вам, Назар Іванович, ви можете повернутися на своє місце. (Оплески) І, колеги, зараз виступи від фракцій і груп. І прошу всіх представників фракцій і груп, які бажають взяти участь в обговоренні, провести запис. Будь ласка, прошу записатися. Після того. Я кілька раз пояснював Регламент і ще раз його пояснюю: спочатку інформація по… Холодницький, потім – Ситник, окремий блок. Тут 45 хвилин, і там 45 хвилин – це півтори години, ми встигаємо. Проведіть запис, будь ласка, запишіться. Отже, перший для виступу – представник "Блоку Петра Порошенка" голова фракції Артур Герасимов. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! От ми тільки що вислухали позицію керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зараз почуємо позицію керівника Національного антикорупційного бюро.

завдяки тому, що була підтримана ця ініціатива в цьому парламенті була створена дійсно дуже потужна інфраструктура по боротьбі з корупцією. Також хочу нагадати ще один дуже важливий момент. Саме три роки тому майже вся монополія на розслідування корупційних справ перейшла саме до цих органів. І ви знаєте, завжди, коли закони по боротьбі з корупцією проходять цей зал, "Блок Петра Порошенка" дає найбільше голосів. очевидно, і ми всі на це очікували, на це очікувало суспільство, що об'єднані спільною метою, НАБУ і САП повинні працювати в команді. Але що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо, що ці деструктивні процеси та конфлікт між керівниками органів, абсолютно виходить за рамки подолання корупції і більше того, оці публічні чвари – це серйозний удар по довірі суспільства до структур, на які покладалися величезні надії, а у цей час корупціонери плескають у долоні. Ще хочу сказати, от чи розумієте ви, пане Холодницький і пане Ситник, що цей конфлікт і оце публічне з'ясовування відносин, воно задає непоправної шкоди і міжнародній репутації новостворених антикорупційних структур, а між цим, відтак страждає імідж України в міжнародній сфері. Ми чітко вважаємо, що ключове слово, коли ми говоримо про роботу будь-яких органів по боротьбі з корупцією – це ефективність. І ви знаєте, от хотів би просто порівняти, як я вже сказав, майже 3 роки тому, майже повна монополія на розслідування корупційних справ перейшла саме до НАБУ і САП. Це легко перевірити будь-якій людині в цій країні, згідно законодавства, і всі присутні в цій залі це знають. Але скільки реальних рішень в судах ми бачимо? Мені здається, чи нуль, чи майже нуль. І не дивлячись на це, Генеральна прокуратура, до якої теж є багато питань, отримала тисячу 700 вироків в судах. Інше питання ефективності: а скільки грошей повернулося до державного бюджету країни і спрямовано на медицину, на армію, на наших військових? Прокуратура повернула більше, ніж 50 мільярдів гривень до державного бюджету, це легко перевірити. Скільки грошей повернулося завдяки... 30 секунд, будь ласка. ГЕРАСИМОВ А.В. ...завдяки новоствореним антикорупційним органам? Мені здається, ну, дай Бог, щоб до мільйона дотягнули. І я б звернувся до вас з одним великим проханням, от, перш за все, самі оцініть ефективність вашої роботи. А друге. Коли ми говоримо про ефективність, є питання, яке в цьому парламенті вже не тільки дозріло, а й перезріло – питання обрання аудитора НАБУ. І тут я пропоную, щоб зал згуртувався і підтримав це питання. Дякую вам. Від "Волі народу" до слова запрошується Шахов Сергій Володимирович. З місця,

Будь ласка. але він свідчить про те, яким чином відбувається робота з потенційними жертвами. І я потім хотів би запитати пана Ситника, чи це їх так вчать ФБР. Для того, щоб взяти "на гачок" жертву, рекомендується, наприклад: перше – спровокувати ДТП неподалік місця проживання особи, під час обговорення обставин ДТП налагодити контакт, а в якості вибачень запропонувати похід до ресторану, може пабу; у разі можливості організувати поїздку до стрип-клубу, масажного салону із забезпеченням своєї людини в закладі; під час відпочинку здійснити фотофіксацію; дослідити фігуранта, розповісти про справу, при позитивному результаті задокументувати обставини неправомірної вигоди, продемонструвати особі зібраний матеріал. Це один із варіантів. Другий варіант: організувати інсценування пограбування особи, під час пограбування втрутитись та завадити, далі – як в попередньому пункті. Третій варіант: спровокувати ДТП за участі дівчини-водія переважно неподалік від місця проживання особи, налагодити контакт, максимально зацікавити особу, організувати зустріч; дослідивши особу, схилити

опоненти. Маса ситуацій, коли ми бачимо незаконні впливи, рішення судів, привласнення власності, в тому числі земельної афери, будь-що. Але НАБУ цим не займається, абсолютно не займається. Воно шукає, де, кого можна на гачок взяти, красиво записати, дівчину підкласти, там напоїти, а потім показувати нам це все по телебаченню. А ще бажано проти народного депутата. Я вважаю, що це неправильно, абсолютно безперспективна діяльність антикорупційних органів. Я сказав вам про 150 випадків. про які тільки я вказав, які можна розслідувати без застосування отаких от випадків, які потім оскаржуються легко, потім в судах воно все розвалюється. Прошу зараз врахувати всіх депутатів цю ситуацію. Можливо, треба піднімати питання відставки директора НАБУ. Дякую. Дякую. Від "Народного фронту" до виступу запрошується Георгій Логвинський. Будь ласка. Ну, що, шановні друзі, всіх вітаю. Дякую за можливість виступити. Я хотів би трошки привідкрити занавесу, щоб було зрозуміло взагалі, а що приховує пан Ситник та пан Холодницький. Буде щось таке, що дуже непросто. Ви кажете депутати ходять до правоохоронних органів. Скажіть, будь ласка, шановні друзі, а це от нові правоохоронні органи, які ми створили, вони чимось різко якось відрізняється від старих? кількість скарг, шалену кількість скарг на правопорушення, які відбуваються сьогодні в суспільстві? Чи суспільство відчуло на собі якісь зміни? Давайте я запитаю інше питання. Скажіть, будь ласка, а чого ніхто не порушує, що потім справам, які я як заступник голови комітету зобов'язаний реагувати і причому письмово, направляючи заяви, ніхто не розповідає, що є свідчення особи, яка каже, що зі мною в Парижі в ресторані зустрілися особи, які є партнерами глави АРК Крима Костянтинова, і пропонували гроші за відкриття кримінального провадження, пропонували більш з метою саме наїзду на пана Логвинського, який дуже заважає в Криму. І це свідчення знаходиться в матеріалах кримінального провадження. І після цього ця справа переходить до НАБУ. Цікаво, може є якесь співпадіння. Більше того, шановні друзі, я хотів би запитати інше. А чого ви не викриваєте те, що коли йде мова про кримінальне провадження, де фігурує Міністерство юстиції, велика кількість прізвищ, була проведена аналітична експертиза найповажніших правозахисних організацій УГСПЛ (Українська Гельсінська спілка з прав людини) і Харківська правозахисна група, де особи, дійсні правозахисники,

був переданий в НАБУ і САП, де було зазначено, що ми не хочемо підривати авторитет цих організацій, нових антикорупційних органів, але просимо вас негайно вжити заходів прокурорського реагування, бо ви порушуєте права людини. Але як чудово скомпрометувати. Зараз антикорупційні органи проти правозахисників, проти адвокатів. До речі, хотів би нагадати. Ви тут казали про так зване "маски-шоу, стоп!". Вибачте, але ви його не виконуєте. Саме тому, пан Ситник, ми вас і запрошували. Ви зустрічались в нашому комітеті в рамках повноважень. 30 секунд, будь ласка. ЛОГВИНСЬКИЙ Г.В. Я – фігурант. Тому я прошу дати закінчити. Саме тому адвокати, рада адвокатів направила скаргу, що небезпідставна інформація, що саме НАБУ – не знаю, з санкції прокурора чи без санкції – прослуховує сторони захисту у кожному кримінальному провадженні. В який суд ви підете потім? Скажіть, будь ласка, яка міжнародна інстанція це прийме? Тому, шановні друзі, якщо ми створюємо новий орган, який ми поважаємо… Шановні колеги, регламент – 3 хвилини. Я додаю всім 30 секунд для того, я дала вам 30 секунд, щоб ви завершили. 10 секунд остання… це війна не проти мене, це війна проти адвокатів, правозахисників. І я хотів би зазначити, що, шановні друзі, якщо ми хочемо зробити зараз якогось ручного прокурора або… Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Єгора Соболєва від "Об'єднання "Самопоміч".

Я хочу сказати, що я, насправді, пишаюся Антикорупційним бюро і Антикорупційною прокуратурою. Навіть той маленький факт, що два керівника за першим запрошенням парламенту прийшли відповідати на наші запитання означає повагу до суспільства, бо парламентський контроль є інструментом суспільства. І сьогодні кожен громадянин, в тому числі і присутній тут, може зробити власні висновки. Наші висновки наступні. Поза сумнівом команди Артема Ситника і Назара Холодницького зробили величезну справу, поламавши в Україні кругову поруку. І в цьому залі є люди, які стали об'єктами їхніх розслідувань і є об'єктами їхніх розслідувань, і будуть об'єктами їхніх розслідувань. Чи мало таких людей в Адміністрації Президента, в уряді, в усіх високих кабінетах? Ті люди зробили те для чого ми їм дали закони і для чого ми їм дали гроші платників податків. Я повністю погоджуюся з думкою, що ті, хто бере відповідальність нищити топ-корупцію самі мають бути білішими за сніг. І, я вважаю, що розслідування цієї історії має бути проведено за всіма стандартами. Не так, як було проведено розслідування записів в кабінеті заступника міністра внутрішніх справ за участю сина міністра внутрішніх справ. Не так, як зараз проводиться розслідування записів, що зробив Олександр Онищенко в кабінеті Петра Порошенка. До речі, свідчення Олександра Онищенка є прямим наслідком роботи Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури. Прямим наслідком того, що вони поламали кругову поруку. Я за те, щоби всі відповідальні, в цій історії, були визначені і понесли відповідальність. Але я хочу попросити парламент зрозуміти, яка велика відповідальність зараз на нас. Зараз дуже багато, особливо топ-корупціонерів, мріють про те, щоби затоптати Антикорупційну прокуратуру і зробити нерухомим Антикорупційне бюро. Бо закон так виписаний, що без Антикорупційного прокурора детективам НАБУ буде дуже важко працювати. Тому я закликаю парламент сконцентруватися на нашій частині роботи. Зробити для них справжній і незалежний Антикорупційний суд. Дякую. Від об'єднання "Батьківщина" запрошую до слова народного депутата Сергія Соболєва. 13:13:00 СОБОЛЄВ С.В. Я звертаюсь не до цього залу. Я звертаюсь до пана Ситника і пана Холодницького. Якщо нічому вас не вчить історія, візьміть матеріали 1993 року, коли на хвилі першої національної революції, ця зала призначила дуже порядну людину Віктора Шишкіна Генеральним прокурором України. Народний депутат Гайсинський був призначений першим заступником. Візьміть, проаналізуйте всі матеріали, чим це закінчилось. Саме так - це відбувалося в кабінетах Президента, генеральних прокурорів тих часів. Коли їх стравлювали лобами і вони воювали один з одним, а не з корупцією. Я звертаюсь до вас з одним проханням. Обірвіть пуповину з Адміністрацією Президента і з кабінет Порошенка. Це перше, що ви повинні були зробити, в перший день, як ви сіли в ці приміщення. Викиньте телефони, які з'єднують вас з Порошенком, і з будь-яким іншим посадовцем. Не приймайте жодного народного депутата, закрийте їм вхід туди, що там робити народним депутатам у ваших кабінетах? У них є питання? Запит, звернення, реагуйте на це тільки письмово, переписуйтеся тільки письмово із своїми підлеглими. Ви не маєте право давати їм вказівки – це ключове питання, яке є для цієї держави. Невже ми не розумієте, що з вас роблять посміховисько ті, хто прикриваються високими мандатами чи президентськими, чи депутатськими, чи урядовими і роблять все можливе для того, щоб не розслідувалися справи. Це звернення до вас, це звернення до парламенту і в тому числі до вас, негайно внесіть пропозиції до цієї зали, щоб доповнити вашу процесуальну і політичну незалежність точно такою незалежністю ваших підлеглих. Вибачте, або якщо працівник САП, або якщо працівник НАБУ приходить з матеріалами, він не повинен вислуховувати ваші поради, він повинен діяти згідно з законом і це крапка повинна бути. Ми на полягаємо на тому, щоб все те, що сталося в цій сесійній залі, коли ми призначали фактично нові органи і встановлювали правила гри, були дотримані не лише на папері, щоб це на кінець-то було в житті. Хто б не став далі Президентом, хто б не був народним депутатом, прем'єром, зробіть одне єдине, припиніть слухати їх, слухайте свою совість, слухайте закон і тоді не буде жодної ситуації, яка дозволить хоч в чомусь сумніватися громадянам України в тому, що в країні ведеться боротьба з корупцією. Дякую. Дякую. І останній виступ, я запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка від Радикальної партії. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, ви дивитесь на те дійство, яке відбувається в парламенті, і на моє запитання до антикорупційного прокурора, яка його мрія. Я наголошую: антикорупційний прокурор відповів, що його мрія це будинок у Козині і виграш в лотереї. Тобто людина, яка отримує за ваш рахунок по 200 тисяч гривень зарплати, до речі, судячи по вашій декларації ви можете декілька будинків купити, і вже реалізувати свою мрію. Але українці вас призначали не для того, щоб ви в "рожевих" снах бачили будинки і виграші. Українці вам платять космічні зарплати для того, щоб ви реально боролися з корупцією, а не виконували замовлення влади. Українці вас призначали і давали вам незалежність максимальну для того, щоб були взірцем дотримання законності. Матеріали, оприлюднені Національним антикорупційним бюро і в поданні Генеральної прокуратури, свідчать, що ви абсолютно далекі від законності. Тому що, коли ви дозволяєте своїм друзям розказувати, як вони мають вести тих чи інших справах, коли ви даєте команди тиснути на суд, щоб приймав ті чи інші рішення, про яку незалежність ми можемо говорити? Нам розказують проте, давайте оберемо і зробимо Антикорупційний суд і тоді вже буде реальна боротьба із корупцією. ви не розумієте для чого таким як Холодницький треба антикорупційні суди? Щоб він їм по телефону команди давав, проти кого справи закривать, проти кого відкривать і без права оскарження. У нас вже були колись такі суди, хто забув в 1937 році ВЧК, коли людей судили і в той же день розстрілювали без права на оскарження. Спеціалізованому антикорупційному прокурору крім зарплати, яку українці дали 200 тисяч на місяць. Не будівельникам, не шахтарям, не вчителям, не лікарям, а вам дали такі космічні зарплати. Плюс до того, Президент вам авансом дав: звання генерала, звання заслуженого юриста і масу інших преференцій і прямий зв'язок із ним. Як ви скористалися цією довірою українців? Ви їх обманули, ви їх обманули. І це доказ зайвий того, що високі зарплати не панацея від корупції – панацея від корупції це в першу чергу совість і відповідальність перед людьми, які тобі довіряють. Панацея від корупції – це найжорсткіша, драконівська відповідальність. В будь-якій країні світу Антикорупційний прокурор давно би пішов у відставку після оприлюднених звинувачень, а цей виходить тримається як воша за кожуха. І ще і імітує боротьбу з корупцією. Чому ти проти Лещенка не порушив справу два роки тому, коли він купив ту квартиру? Чому ти порушив її тільки сьогодні, коли у тебе припекло під задницею. Оце вам і вся вибіркова боротьба з корупцією. Хоча те, що порушив, правильно зробив. Давно треба було. Тому, завершуючи, Радикальна партія пропонує реальну боротьбу з корупцією: відновлення справедливості в судовій системі, переобрання всіх суддів і прокурорів – звільнити всіх старих і набрати нових. І пам'ятайте, от там в отих органах працюють не ангели, а чорти з рогами, і ми це бачимо по Холодницькому. Перед тим, як перейти до доповіді Артема Сергійовича я хочу зробити два зауваження. Перше. Я прошу поваги і до доповідачів і я прошу поваги і до народних депутатів України. Також хочу наголосити, що коли згадується прізвище в негативному плані я змушений надавати репліку. Тому намагайтесь під час виступів уникати цих способів.

що моя квартира вже стала універсальною відмазкою. Два роки в країні війна незакінчена, економіка падає, люди масово емігрують на заробітки, а вони вам сулять в обличчя мою квартиру як універсальну розписку, в тому що є політичними імпотентами і корупціонерами. По-друге, пане прокурор, відповідайте за свої дії. (Шум у залі) Що стосується моєї квартири. Печерський суд поставив там крапку, не знайшовши жодного порушення, а апеляція ввела це рішення в силу. Що стосується моєї квартири, Генеральна прокуратура закрила статтю за відсутністю події і складу злочину. І вам краще за свою квартиру відповідати, яка чомусь виявилась саме в тому будинку, якого ви відмазували забудовника. Чомусь так сталося випадково, що ви живете саме там, де цей забудовник намагався дати хабара міністру охорони здоров'я. Отже, обговорення завершено і я зараз переходжу до другої частини нашого заслуховування і запрошую до доповіді Директора Національного антикорупційного бюро України Ситника Артема Сергійовича. Будь ласка, Артем Сергійович. І наголошую ще раз, у відповідях уникати особистих звернень. Будь ласка. 13:21:42 СИТНИК А.С. Добрий день, шановні колеги, шановні народні депутати! Перш за все я хотів би подякувати за запрошення виступити з високої парламентської трибуни і повідомити про ті обставини, події і справи, які цікавлять український народ, цікавлять парламент. Перед тим, як я коротко скажу, що було зроблено за ті роки, які пройшли після створення антикорупційних органів, хотів би подякувати парламент за прийняття Закону "Про Національне антикорупційне бюро України". І хотів би подякувати парламент за те, що в подальшому було прийнято зміни в Закон "Про прокуратуру"… Дайте можливість закінчити, якщо можна. Дякую за прийняття Закону про антикорупційну… про внесення змін до Закону "Про прокуратуру", тому що створення Антикорупційної прокуратури фактично врятувало Національне антикорупційне бюро від нагляду Генеральної прокуратури України. І це, фактично… ті гарячі дискусії, які зараз творяться, підтверджують, що ми, мається на увазі парламент, мається на увазі команда Антикорупційного бюро, створили дійсно незалежний аполітичний орган, який зараз працює ефективно. Прогнозуючи певні питання з приводу того "а де вироки?", ми два роки говоримо про те, що без створення Антикорупційного суду цих вироків не буде. Не буде цих вироків! (Шум у залі) З урахуванням того, що я хотів побудувати свій виступ, презентувавши певні показники нашої роботи, але вислуховуючи питання, вислуховуючи ці дискусії, я хотів би сказати і почати з другої частини моєї доповіді. Якщо хтось хоче сказати, що є якийсь певний конфлікт, я вам повідомляю відповідально: ніякого конфлікту між Антикорупційним бюро

передані до компетентних органів. Якщо це стосується Кримінального кодексу, то це передано в Генеральну прокуратуру, якщо стосується дисциплінарного провадження, це передано в комісію прокуратури по дисциплінарним правопорушенням. І тому не потрібно спекулювати на цьому процесі, нема ніякого конфлікту. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день детективи Антикорупційного бюро, спеціалізовані антикорупційні прокурори, вони зараз працюють в штатному режимі і якщо хтось хоче сказати, що боротьба із корупцією зупинена – це неправда, це маніпуляція. Тому що зараз, якщо ви подивитесь, промоніторите інформаційний простір за березень місяць, то за березень місяць скеровано до суду ряд резонансних справ і цих справ більше, ніж за останні два місці перед цим. Тому, переходячи до роботи Антикорупційного бюро, декілька слів хотів сказати з приводу там тих розслідувань, які нами проводяться. На сьогоднішній день більше 100 кримінальних проваджень в суді, в тому числі відносно окремих людей, які сидять в цьому залі. І за кожну справу я особисто як юрист, як керівник Антикорупційного бюро відповідаю, що по цій справі зібрані достатні докази і цих доказів, на мою думку, як юриста достатньо для винесення обвинувального вироку. На той же самий час судів, які готові ці справи слухати, на жаль, в Україні не створено. Тому, користуючись нагодою виступити з цієї трибуни, ще раз звертаюсь, що ми підійшли впритул до рішення цієї проблеми. І не потрібно зараз спекулювати на якихось фіктивних конфліктах, як хтось хоче це подати в парламентській залі, а давайте повернемося до конструктивної розмови, до створення Антикорупційного суду. І коль уже пан Купрій сказав про... і деякі народні депутати сказали про незаконне прослуховування, нагадую вам, що ми два роки, два роки просимо парламент прийняти закон, який надасть можливість знімати інформацію з каналів зв'язку самостійно. Ми зараз того, що ви кажете, взагалі не маємо даже теоретично можливості робити. Зараз, з урахуванням того, що в залі достатньо багато присутніх фігурантів наших розслідувань, які будуть намагатися зараз робити певні провокації, я свій виступ закінчив. З задоволенням відповім на ті питання. Я вам залишу більше часу на ваші питання і з задоволенням на них дам відповідь. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, я теж даю 15 хвилин на запитання, і потім виступи від фракцій, так само, як і було в попередньому записі. Отже, 15 хвилин для запитань від народних депутатів. Усі, хто має бажання дати запитання, прошу взяти участь в записі і прошу записатись. Будь ласка.

Карпунцов Валерій Віталійович. тим, що сталось після Революції Гідності, було, ну наприклад, люстрація невинних і нелюстрація винних; прихід на посади тих осіб, які не тільки не поділяли цінності Революції Гідності, а іноді були з нами по іншу сторону барикади. То запитання наступного характеру. Скажіть, будь ласка, в засобах масової інформації зазначалося, що людина, яка була особистим охоронцем Курченка, працює у вас в НАБУ. Скажіть, будь ласка, це якось може бути зв'язано з тим, що інформація досить швидко просочується про ті всі події, які веде Генеральна прокуратура стосовно повернення півтора мільярда, і під керівництвом Юрія Луценка було їх повернуто, і небажання НАБУ саме співпрацювати в цьому епізоді? Дякую вам. Я не знаю, на чому ґрунтується твердження, що в НАБУ є небажання працювати. Це виключно відповідальність Генеральної прокуратури. Але хочу зауважити, що було подано ряд заяв НАБУ з приводу того, що ці дії були незаконними. Суд зобов'язав нас почати розслідування з приводу цих фактів - ми це розслідування проводимо. Тому розділяти відповідальність Генеральної прокуратури за ті дії, які вже вчинено, ми не будемо. Всі працівники Антикорупційного бюро, крім заступників, проходили відкритий конкурс, публічний, у відборі працівників Антикорупційного бюро. Приймали участь представники громадськості. Вони всі проходили спеціальну перевірку.

Ричкова, 27 округ, місто Дніпро. Артем Сергійович, скажіть, будь ласка, НАБУ спільно з САП знайшли склад злочину в деклараціях ряду депутатів народних. От чому ви не бачите складу злочину в діях Коломойського, який вивів з країни 150 мільярдів гривень? І коли почнеться слідство по цьому питанню? Це перше. По-друге, платники податків… нараховуються вам за рахунок платників податків немаленька зарплатня – 150 тисяч гривень. З цього в мене інше питання. Як ви поясните наявність двох будинків в елітному Конча-Заспі та трьох престижних автомобілів у сім'ї так званого секретного агента Катерини? Звідки у сім'ї працівника УБОЗа, а тепер НАБУ такі статки? Дякую вам. Дякую за запитання. З приводу "Приватбанку". На жаль, колеги… народні депутати не дали мені можливості виступити і сказати про це. Сума збитків, яка зараз встановлена провадженням Національного антикорупційного бюро складає більше 150 мільярдів Це те, що було вкрадено вже після Революції. Левову частину цих коштів становлять кошти, які були виведені з "Приватбанку". Про це розслідування я неодноразово розповідав. Це розслідування стосується як менеджменту "Приватбанку" і щодо їх можливих незаконних дій перед націоналізацією, також це розслідування стосується і працівників Національного банку України, які, можливо, причетні до незаконних дій при націоналізації "ПриватБанку". І це розслідування триває. Воно надзвичайно складне, тому що ви самі знаєте, що "ПриватБанк" – це фактично фінансова піраміда, яка будувалася роками. І за день це неможливо розслідувати. Тому це розслідування йде. Прогнозувати, коли будуть підозри, а вони там будуть, я зараз не можу, тому що це розслідування пов'язане також із великою кількістю міжнародно-правових доручень. Що стосується майна нашого негласного співробітника. Насправді це певні маніпуляції. Це неправда. Це не її майно. І це майно з нею ніяким чином не пов'язано. І знову ж таки повторюю… (Шум у залі) І знову ж таки повторюю, якщо у вас є конкретні запитання з приводу конкурсного відбору, хоча цей конкурсний відбір він детально описаний на сайті НАБУ, звертайтесь до мене з запитом, я з задоволенням дам на нього відповідь. Тому не потрібно тут маніпуляцій і цитувати те, що хоче цитувати Генеральна прокуратура України. Доброго дня, шановні колеги! Дякую, пане Артеме, за сьогоднішній виступ. І також як член опікунської ради "Охматдиту" я хочу подякувати всім детективам, які повернули обладнання в "Охматдит" 3 мільйони євро, що раніше не змогли зробити інші правоохоронні органи. Але в мене до вас таке питання. Оскільки після Революції Гідності ми тут всі боролися для того, щоб побудувати незалежні антикорупційні інституції. І я як автор того, щоб надати вам незалежність прослуховування за рішенням суду для того, щоб технічно ви могли здійснювати свої розслідування і не залежати від СБУ. Також я вважаю, що ми маємо виконати обов'язок, призначити аудит і перевірити вашу діяльність, але для цього деякі фракції неповинні нав'язувати різних кандидатів. І також я хотіла б сказати, що ми будемо підтримувати Антикорупційний суд в тих умовах, які є. дуже прикро, що після Помаранчевої революції дуже багато, хто не використав цей шанс і привели до влади режим Януковича. І мені не хочеться, щоб після Революції Гідності знову шанс було втрачено. І тому незалежність ваша це незалежність країни. А тепер питання: як ви оцінюєте втрати, нанесені слідству зафіксованими діями керівника САП? І друге. Чи бачите загрозу для вже… Перше питання. Втрати нанесені слідству зафіксованими діями керівника САП. І чи бачите загрози для вже розпочатих справ з звільненням керівника? І як далі будете забезпечувати? І звісно мені хотілося б, щоб такі люди як Труханов, такі люди як "Роттердам+", Ахмєтов і багато інших, Пінчук, Медведчук, щоб вони рано чи пізно пізно сіли. Тому що у всіх фракціях і те, що ви займаєтеся, в усіх фракціях, і я розумію чому до вас такі питання. Дякую. 13:33:49 СИТНИК Я хотів би повернутись до того, що я вже казав, ми як Антикорупційне бюро дійсно діємо без огляду на певну політичну складову. І це є наша спільна заслуга з парламентом, тому що парламент прийняв такий закон, який дав можливість діяти дійсно аполітично, і є питання до всіх фракцій. Тому я розумію, що певні питання вони пов'язані саме з цим. Що стосується роботи Труханова, всі знають цю ситуацію і, на жаль, прикро, що знову з'явились тітушки під судами, це не може, там, не насторожувати. Що стосується роботи Антикорупційного бюро і роботи САП. Я ще раз хочу повторити, що на сьогоднішній день йде штатна нормальна робота детективів і прокурорів. Нічого страшного не відбулось, боротьба з корупцією, як хтось хоче це, там, описати, не зупинилася. В той же самий час, ми не можемо замовчувати ті факти про певні, там, протиправні дії будь-кого навіть, якщо це буде працівник Антикорупційного бюро. Ми бути рівні у відношенні до будь-кого чи це народний депутат, чи це антикорупційний прокурор, чи це детектив Антикорупційного бюро, чи це працівник Генеральної прокуратури. Тому, відчуваючи всі ризики, які, там, можуть бути після певних рішень єдина гарантія збереження незалежності цих органів, як це було справедливо сказано

Дякую вам. Соловей Юрій Ігорович, будь ласка. 13:35:43 СОЛОВЕЙ Ю.І. Юрій Соловей. Шановний пане Ситник, ви сказали, що основною причиною чому немає вироків винні суди. Але в мене, шановний голова Національного антикорупційного бюро є обґрунтовані підстави вважати, що не суди, а докази зібрані в недостатній і законний спосіб є однією із причин чому суди відмовляють Антикорупційному бюро у задоволені цих справ. Але в мене є два конкретних питання. Антикорупційний орган найвищий повинен стояти основне на дотриманні закону. У мене два питання. Перше. Чи було, коли ви встановлювали жучки в Холодницького, відповідне рішення суду. І друге. Чому Антикорупційне бюро по всіх кримінальних справах грубо порушує норми КПК, 36, 39 і 40 статті, якими розголошує таємницю слідства, до вироку рішення суду. Дякую. 13:36:48 СИТНИК А.С. Дякую за запитання. Ваш вступ перед питанням – це маніпуляція. Тому що жодного виправдувального вироку суди не виносили. Питання стоїть в другому. І я не казав, що суди винні, я казав, що суди не справляються з цим навантаженням. Бо, вибачте мене, районний суд, який створювався ще до створення НАБУ, не готовий до того, що 20 депутатів приходять в суд, і тиснуть на суд, і три діючих міністра приходять. Тому я не кажу, що суди винні. Я говорю про те, що потрібно створити спеціалізовану інституцію, судді яких будуть мати гарантії незалежності і гарантії безпеки. Бо ті судді, біля судів яких стоять тітушки, вони цих гарантій зараз не мають. Тому вони не винні, вони не мають можливості ці справи слухати і це підтверджується практикою розгляду наших справ в судах. Ми про це говоримо. Я ще раз наголошую, що для того, щоб ми, завдяки вам, ми маємо гарантії незалежності, в першу чергу, гарантії політичної незалежності. Дякую вам. Ви не завершили відповідь? Завершіть, будь ласка. 13:38:23 СИТНИК А.С. Якщо у вас є конкретні приклади по рушень з боку детективів НАБУ, я задоволенням це все вивчу і дам оцінку. Але це прості слова, які постійно лунають, але постійно лунають без належних доказів.

і після цього, вони будуть вчинятися виключно згідно закону. І рішення суду на ці дії, звичайно, що було. ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! Знаєте, як мені, багатьом депутатам і українському народу дуже, скажемо так, надоїли ті всі маски-шоу, коли спочатку робляться театралізовані спектаклі з постановками і відеотрансляціями, а в результаті потім дуже мало. І це стосується не тільки вам, а певних псевдоактивістів, які не мають грошей, а купують "Порше чи ті, які мають гранти закордонні і є агентами зовнішнього впливу, як інші грантоїди, чуть не інші половина однієї фракції. Але я дуже переживаю, щоб ви, як багато інших, не стали агентами зовнішнього впливу. Якщо зараз пана Холодницького звинувачують у

Коли показували відео із вашою таємною зустріччю з журналістами, коли ви теж подавали відповідно матеріали негласність слідчо-розшукових дій. Прошу дати оцінку з цього приводу? Дякую. Я хочу наголосити, я вже казав, що матеріали, які стосуються цього інциденту, вони передані у компетентні органи і НАБУ не буде давати тут оцінку, оскільки в нас немає таких повноважень. Що стосується так званих маски-шоу, я просто приведу один приклад, коли ми колишнього очільника одного з фіскальних органів України намагалися доставити до суду, то депутати однієї з провладних фракцій фактично лягали під машину і перешкоджали здійсненню правосуддя. І проблема не в маски-шоу, а проблема в тому, що і на правосуддя, і на учасників процесу постійно здійснюється тиск або спроби цього тиску. І ці спроби настільки цинічні, що рано чи пізно потрібно цьому давати оцінку. Тому я ще хочу наголосити на тому, що якщо ми говоримо, я, звичайно, допускаю, що ми молодий орган, молода команда і можливо дещо помиляємося, і ми будемо вдячні за те, що хтось нам буде вказувати на ці помилки і ми будемо їх виправляти. Але, хотів я ще дати відповідь з приводу аудиту, більше року ця тема мусується в парламенті. Так от, колеги, коли ви перейдете до голосування там по певному аудитору, я хочу сказати, що ми аудиту не боїмося і ми готові до будь-якого аудиту, і ми готові відповісти за ту роботу, яка зроблена за останні два роки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, Герасимов Артур передає слово для запитання Павлу Пинзенику, включіть мікрофон. Артем Сергійович, абсолютно коротке, конкретне запитання і прошу дати таку ж коротку і конкретну відповідь. Березень минулого року ваш працівник на прізвище Карєєв вимагав від Центральної виборчої комісії ключі доступу до Єдиного реєстру виборців. Центральна виборча комісія знайшла в собі сили і послала вас куди подальше, скажіть, будь ласка, як на духу, як журналісту "Української правди", чи як послу західної держави, вам для чого доступ до Єдиного державного реєстру виборців? Тільки чесно. Прикро чути вираз "послали куди подалі", можливо це не зовсім етично, якщо це застосовується до державного чиновника. Я хочу нагадати положення Закону про НАБУ, який знов ж таки приймався в цій залі. НАБУ має право прямого доступу до всіх баз і реєстрів державних органів… Навіщо? Ми відкрили доступ більш ніж до 30 реєстрів, в тому числі ми займалися і питанням доступом до цього реєстру, тому що ми маємо на це право. (Шум у залі) Ще раз повторюю, у нас є право на доступ прямий до цих реєстрів і ми це право реалізовуємо в рамках закону – це моя відповідь. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, заключне запитання від "Народного фронту" – Кремінь Тарас Дмитрович. Передає Юрію Березі, слово для запитання. Будь ласка, пан Юрій. пан директор… Я голова підкомітету по Міністерству оборони і у мене стоїть багато запитань якраз по діяльності вашої структури стосовно Збройних Сил України, в першу чергу. Перше питання, чому незважаючи на неодноразові мої звернення про діяльність попередніх міністрів оборони, часів Януковича і раніше, по розкраданню української армії. У вас немає ні одної реалізації і немає ніякої справи. Всі мої запитання залишаються без відповіді – це перше питання. І друге питання. Стосується якраз останніх шоу під вашим керівництвом, це стосується 12 тисяч літрів палива, які… справу, яку ви порушили. на сьогоднішній день от мені… я бачу і на моє переконання, те паливо було закуплено по нижчій ціні. І на сьогоднішній день Збройні Сили їх недоотримали. Ю.М. Я перепрошую, якщо ви програєте в суді, а я в цьому не сумніваюсь, за рахунок яких коштів ви будете компенсувати Збройним Силам України ці збитки і як ви будете дивитись українському народові і українським воїнам за цю справу? Дякую. Дякую за запитання. Я, відповідаючи на це запитання, хотів би сказати, що, на жаль, ресурсів НАБУ не вистачає для того, щоб максимальну увагу приділити оборонному сектору. Якщо хтось зараз у цій залі скаже, що там немає корупції, то це буде брехня,і ми цим займаємося. Якщо стосується минулих періодів, я готовий на ваш запит відповісти, але, по-моєму, є провадження і по минулим періодам. Тому кожна справа щодо оборонного сектору супроводжується коментарями, що ми розвалюємо державу, що ми розвалюємо оборонний сектор. Насправді, насправді – це маніпуляція, яка… мета якої приховати ті корупційні схеми, які там існують, і ми будемо їх розслідувати, незважаючи на ці провокативні питання і заяви. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, хвилина репліка для Георгія Логвинського, будь ласка. І… Артем Сергійович, дякую вам, час для запитань вичерпаний. Зараз будуть виступити від фракцій. Одна хвилина, Логвинський. Дуже хотів подякувати пану Ситнику за те, що він підтримав мене у питанні дотримання законодавства України, саме в цьому питанні. Я думаю, що є відповідь цих подій, які зараз відбуваються, коли проходить війна між прокуратурою, НАБУ, САП і так далі. Ви дискредитує державу в цілому, на жаль, це факт. Саме дотримання закону, коли немає скарг від адвокатів, правозахисників, саме це є запорука для того, щоб всі ви мали довіру і були вироки суду, а не казали, що погані суди, чи погані депутати. Я вас дуже прошу не робіть піар, будь ласка, бо ви знищуєте людей піаром, а потім нема що принести в суд. І, будь ласка, відповідайте на запитання, які задають народні депутати, дотримуйтесь закону, і все буде у вас гаразд. ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до виступів від фракцій і груп. Відразу наголошую, що я продовжую засідання на 15 хвилин, і ми в цей час зможемо увійти для того, щоб змогли виступити усі бажаючі від фракцій і груп. Отже, прошу провести запис. Від Радикальної партії до слова запрошується Олег Валерійович Ляшко, Олег Ляшко, Радикальна партія. Артем Сергійович, у мене є до вас пропозиція: щоб не відповідати на запитання народних депутатів, ви на всіх поруште справи, і тоді кожному матимете право не відповідати. якщо ви шукаєте приводи, щоб не відповідати на конкретні питання, це неправильно. В нас теж питання: ми створили НАБУ для чого? Для конкретної роботи чи для піару? У вас у штаті НАБУ майже 20 людей працює у прес-службі, піар-службі, отримують по 60 тисяч зарплати, і часто в Інтернеті бачимо платну рекламу про роботу НАБУ. Так от, найкраща реклама для НАБУ – це вироки, які набули сили, а не проплачена реклама в Інтернеті чи повідомлення вашої прес-служби. Що важливо із виступу директора НАБУ? Він, фактично, підтвердив те, про що наша команда говорить останні три роки: в Україні не відбувається реальної судової реформи, все те, що робив Президент і його тут парламентська більшість, все це профанація з метою підпорядкувати собі судову систему. Внесли зміни до Конституції, прийняли новий Закон про правосуддя, правосуддя, переобрали новий Верховний Суд, переобрали суддів. І що виходить, директор НАБУ каже? Немає суду, який може справедливо і чесно розглянути справу, їм треба окремий ще якийсь Антикорупційний Суд. В мене питання, а куди піти селянину, в який суд, щоб знайти справедливість? В який суд піти людині, яка ділить майно чи яка там розлучення і так далі? Так от, політика Радикальної партії: кожен суд в Україні повинен бути антикорупційним – від районного до Верховного, а не ви окремі хочете суди, де буде ваш спеціалізований антипрокурор Холодницький дзвонити по телефону, давати суддям команди. Ви з себе починайте, ви перестаньте дзвонити суддям і перестаньте: один ходить в іноземне посольство, інший ходить в Адміністрацію Президента отримувати вказівки... (Оплески) Замість того щоб виконувати закон і отримувати вказівки, які вам дали українські громадяни, які вам платять зарплату не для того, щоб ви були органами під зовнішнім впливом. Я хочу, щоб українці розуміли, сьогодні боротьба із корупцією фактично перетворилася на зведення політичних рахунків, на дискредитацію політичних опонентів. Прокукурікали про одного, проти другого проти третього порушили справу, а потім розказують: то суди заважають, то поганому танцору щось заважає, то прокурор корумпований і так далі. Насправді, перестаньте це використовувати для політики і тоді у вас все получиться. А, конечно, коли ви займаєтесь політикою, один в один бік відповідь одна: команда Радикальної партії вважає, що треба ретельно перевірити роботу антикорупційних органів. Ми вимагаємо від парламенту обрати антикорупційного аудитора, який перевірить цю роботу. Ми вимагаємо від антикорупційного прокурора піти у відставку на час на час розслідування кримінального провадження, яке порушено за фактами, зафіксованими в його кабінеті. Ну, останнє, хлопці, ви молоді, вам ще жити і жити. Нащо ви обманюєте людей? Навіщо ви втрачаєте довіру, отримуючи такі космічні зарплати, переводячи той шанс, який вам дав... О.В. ... Господь. Одного в 30 років призначив, дав шанс стати антикорупційним прокурором, іншому – не знаю скільки Ситнику. У вас був шанс увійти в історію, показати конкретний результат. Чим ви займаєтесь? Ви обслуговуєте інтереси кланів чи зовнішнього управління. Ви Ви прогавлюєте той шанс, який вам дали українці, а найголовніше – ви губите шанс нашої держави реально змінитися, ви вбиваєте в людей віру в те, що ми можемо змінити рідну країну, що ми можемо жити достойно в рідній країні. Ми вимагаємо від вас зупинитися і не обманювати українців.

Корупція, дійсно, є і залишається однією з найбільших не тільки проблем, а взагалі хвороб для української держави. Я попрошу хвилинку уваги, пане Голово, можна, будь ласка! Дякую. І покладають на вас сподівання не тільки люди в цьому залі, а і всі 45 мільйонів людей, які живуть в Україні. Ці сподівання – це остання надія, яка є, на справедливість. На справедливість і в боротьбі із такими явищами, як "Роттердам плюс", де на цій схемі збагачуються конкретні олігархи завдяки людям, які повністю підконтрольні Банковій, Адміністрації Президента. Це сподівання на вирішення питань і розкриття схем, і притягнення до відповідальності за десятки мільярдів гривень, які були виведені із державної компанії "Укрнафта". На жаль, енергетика і досі залишається одним із найбільших джерел саме корупції. І за цією корупцією стоять люди в найвищих ешелонах, які займають найвищі посади в Україні. Тому я звертаюся до вас: будь ласка, зробіть свою справу якісно і уже в цьому році покажіть людям, що ви спроможні їх довести до кінцевого результату – до вироків. А ми в свою чергу будемо докладати всіх зусиль, і тут я закликаю всіх своїх колег прийняти закон про незалежний антикорупційний суд. Саме цей суд має дозволити вам показати результат, якого очікує все суспільство. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Народного фронту" - голова фракції Максим Бурбак. Будь ласка, пане Максим. Шановні колеги, ми уважно слухали виступи колег з САПу, НАБУ, і висновок в мене невтішний. Ми почули про сотні тисяч зарплат та премій, ми з вами в цьому залі в кожному бюджеті на рік голосуємо про мільярдні витрати на утримання цих органів, а реальних мільярдних корупціонерів, які сидять за ґратами, нема. Бачимо, що публічний конфлікт між САП та НАБУ показує, що керівники цих відомств зосереджуються на скандальному піарі. "Народний фронт" обурений цими чварами. І все це лише віддаляє Україну від реального обмеження корупції. Рівень довіри до антикорупційних новостворених органів у суспільстві катастрофічно впав. І ніхто як не ці органи зробили все це, щоб суспільство почало їм не довіряти. "Народний фронт" давно вимагає від Бюро перейти від піару до практичних результатів, а саме: обвинувачувальні вироки проти дійсно високих корупціонерів. Де конкретні справи? Де конкретні вироки? Де конкретні справи в судах? І не треба нам знов розказувати, що цьому на заваді створення Антикорупційного суду. Він також буде. Але чи будуть вироки, в мене є питання. Далі. Події останніх місяців дають нам підстави сумніватися, зокрема в процесуальних діях НАБУ і САП по конкретних провадженнях. Навіть непрофесіоналу видно, що це політично мотивовані подвійні стандарти в роботі НАБУ. Певне політичне угрупування використовує НАБУ як інструмент просування свого політичного проекту. Йдеться про депутата-оптиміста з елітною нерухомістю, Гізо Углаву, зокрема цей депутат де-факто є політичним спікером НАБУ, який перший завжди є на всіх на всіх затриманнях, в усіх лікарнях і веде стрім. Цікаво: звідки він черпає цю інформацію? Може саме тому вони одразу ж говорять в своїх стрімах, що треба на підставі цих проваджень проводити позачергові вибори парламенту, позачергові вибори Президента. Може тому й нема в НАБУ питання до його елітної нерухомості і статків? Спростуйте це. Я цього сьогодні не почув. "Народний фронт" вже давно не мовчить про зловживання з боку керівництва НАБУ і участь у зриві приватизації "Одеського припортового заводу". Окрема справа. В 2016 році був перший конкурс щодо прозорої публічної приватизації. Після того як Саакашвілі у співпраці з певними посадовцями НАБУ зробив все для зірвання цього прозорого конкурсу, жодної заявки не надійшло. А кому це вигідно? Певно, чи не Росії як країни-агресору, яка має на меті дві цілі: перше – це те, щоб показати всьому світу, що з Україною не можна говорити як з країною, яка чекає інвестицій, прозорих інвестицій; а друге – це дискредитація нашої держави в очах інвесторів та громадськості. Відтоді минуло два роки. Що зробило НАБУ і САП, щоб довести в судах… 30 секунд, будь ласка. БУРБАК М.Ю. І саме накінець. "Народний фронт" це саме та політична сила, яка ініціювала і проламала крізь парламент антикорупційні реформи. Ми створили НАБУ і САП. І ми вважаємо, що НАБУ і САП повинні існувати. Але нам треба повернути довіру у людей до цих органів. Все суспільство надало вам дуже величезний кредит довіри, який ви бездумно втрачаєте під час взаємопоборюваня. Але цей кредит треба буде повертати. А те …. якщо ви це спроможні зробити в мене великі питання. Дякую. Шановні колеги, я хотів би підтримати позицію свого колеги Сергія Соболєва, який назвав основну і ключову причину чому, на жаль, правоохоронні органи в цілому і антикорупційні органи не є ефективними. Це та пуповина, яка пов'язує їх з Адміністрацією Президента і з діючою владою. І тому я би хотів закликати обох присутніх колег все-таки цю пуповину розірвати. Розірвати пуповину залежності від діючої влади і почати ставати реально незалежними. Так, ці антикорупційні органи менш незалежні ніж інші органи, це правда, але їм треба розривати цю пуповину остаточно. Менш залежні, так, ніж інші. Погоджуюсь. Але їм треба розривати і цю пуповину залежності. Сьогодні багато говорилося про те, у кого є яка мрія і хто щоби хотів отримати в цьому житті. Ви знаєте я би хотів… В мене є така мрія, я би хотів при своєму житті побачити незалежні, чесні, професійні правоохоронні органи в Україні, які будуть займатися своєю професійною роботою. Будуть робити це в тиші кабінетів. Не будуть ходити по прес-конференціях. Не будуть влаштовувати публічні шоу, а будуть тихо робити свою роботу відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу. Збирати докази як це передбачено КПК. Фіксувати правопорушення. Формувати матеріали кримінальної справи. Оголошувати підозри там, де є для цього підстави. І захищати потім свою позицію в суді. Так, дійсно, суди у нас залежні, я погоджуюсь. І, на жаль, реформа, яку нам навішали на вуха як реформу судової системи не є такою. Але судові процеси є публічними і є повним і абсолютним жахом деколи, коли я чую висловлювання представників в правоохоронних органах, в судах, невідомо де, невідомо як, невідомо за яких обставин бізнесмен щось зробив. Це жах! Це жах! З цим треба закінчувати. Тому готуйте професійну позицію, приносьте її, так, в залежний суд, але відстоюйте її публічно і захищайте її публічно. І абсолютно неприпустимим є, на жаль, те, що ми маємо і в цій справі, штучна нарізка матеріалів кримінальних справ, які публікуються, а через 2 роки стає відомим, що це виявляється не зовсім повно, а на інших матеріалах людина говорила інші речі. І потім в суді з'ясовується, що це отримано в незаконний спосіб і так далі. Треба це припиняти, хлопці: або публікуйте всі матеріали, щоб не було спекуляцій, або не публікуйте нічого і публікуйте це лише в судах, захищаючи свою позицію. Треба це все припиняти, треба все зупиняти і не треба цього робити. І тут, знаєте, пролунало, що тут є депутати-спікери від НАБУ, давайте будемо чесними, є депутати-спікери від всіх правоохоронних органів, від всіх, так само від всіх правоохоронних органів приїжджають… приїжджають першими, публікують першими. Це теж треба припиняти, як клас, не тільки у НАБУ, у всіх є такі депутати-спікери. Тому, хлопці, давайте переходимо від піарної роботи до професійної, і працюйте в судах. Дякую. Дякую. Від групи "Воля народу" – Шахов Сергій Володимирович. Будь ласка. Шановні колеги, війна в державі вже йде більше, чим Друга світова війна. І корупція в нашій державі всередині це гірше навіть, чим кулі над головами. Це мені говорять в окрузі. І коли я приїжджаю на КПВВ Станично-Луганського району, що ж коїться. Луганщина перетворилася навіть на ракову пухлину: доріг немає, в лікарнях ліків немає, все розкрадено. Громадські діячі звертаються до всіх антикорупційних органів, які створила Верховна Рада. Люди довіряють, безмежно довіряють сьогодні антикорупційним органам, і благають, щоб зробили і Антикорупційний суд, і ДБР, що буде створено. Але до вас зверталися, шановні, по те, що сьогодні губернатор, 2 роки в Луганській області працює, але на роботі був всього-на-всього 70 днів з 2 років. На сьогоднішній день, під час цієї клятої війни, ним було придбано два будники. Один знаходиться в Кремінній, і він там бігає по доріжках, які збудував нібито для дітей, і 25 метрів басейну, в якому плаває. Сєвєродонецьк повністю на межі, туди не виділяється грошей, обласне місто в Луганській області. Чому сьогодні не звертає увагу і не дає нормальної відповіді громадським діячам і особливо народним депутатам. Будь ласка, зверніть увагу, бо до вас, шановні, велика сьогодні довіра, національна довіра в Україні людей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключний виступ від фракцій. Від "Блоку Петра Порошенка" –Гончаренко Олексій Олексійович. Будь ласка. Гончаренко, "Блок Петра Порошенка", Одеська область. Шановні друзі, 2 роки тому ми створили нові антикорупційні органи. За ці 2 роки держава витратила на них кілька мільярдів народних гривень. І ось сьогодні відбувається фактично перший звіт керівників цих нових правоохоронних органів антикорупційних. Як ви бачили їх 2 роки тому? Ми думали, що вийде антикорупційний прокурор і скаже: "Посаджений цей міністр, повернуті мільярди гривень в державний бюджет. Посаджений цей мер, повернуті мільярди гривень в державний бюджет. Посаджений цей депутат, повернуті мільярди гривень в державний бюджет". Але не так сталося, як гадалося. Пройшло 2 роки і замість того, щоби ми тут аплодували вам стоячи, за те, що ви реально вже саджаєте корупціонерів, ми вирішуємо і слухаємо про той конфлікт, який відбувається між вами, про гризню, яка відбувається між вами. Ви кажете "нема конфлікту". А що ж таке конфлікт? Це коли ви будете бити один одного при зустрічі? Коли ми читаємо інтерв'ю пана Ситника, він каже, це саботаж з боку антикорупційного прокурора. Як це не конфлікт, а як це назвати? Так не можна, ми вас поставили чистити країну, а ви не можете почистити власні акваріуми, це нікуди не годиться. Ми всі від вас чекаємо результату. Вся ця ситуація демонструє нам, що терміново нам потрібен аудит Національного антикорупційного бюро. Я нагадаю вам, що коли у нас були кандидатури аудиторів, дехто з наших колег казав, ні, той не підходить, той не підходить, той не такий, той не такий, давайте, наприклад, Марту Борщ. Аж до поки Марта Борщ не виявилася адвокатом Онищенка. Це такий має бути аудитор НАБУ? Друзі, ми маємо обрати аудитора НАБУ терміново, і це ми можемо зробити парламентом. Без цього ми ніколи не досягнемо результату, ми будемо слухати про чвари, ми будемо слухати про прояснення стосунків, нам не це потрібно, нам потрібні результати. Я хочу вам запропонувати, щоб ви наступний раз прийшли зі звітом у Верховну Раду і дали нам результат. Перше, що ви маєте зробити, це об'явити хоча б місячник по боротьбі з піаром у власних відомствах, бо весь час ми від вас чуємо заяви, заяви, заяви, треба це зупиняти, мовчання золото. Ви маєте розмовляти з справами і, головне, вироками, мільярдами повернутих грошей, як це робить, наприклад, Генеральна прокуратура України, повернула 50 мільярдів гривень, молодці. Ви кажете, щось не так вона працює, покажіть краще, поверніть 60 мільярдів, ми будемо вам аплодувати стоячи. Але поки що ми бачимо гризню, поки що ми бачимо, що ви не розумієте, яку величезну довіру дало вам суспільство і як все це виглядає в очах міжнародного співтовариства, і кожного громадянина України. Мені дуже шкода, я сподіваюся, що ви зробите відповідні висновки і на наступний звіт ви прийдете із зовсім іншими результатами. Дякую. 14:05:55 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, виступи від фракцій завершені. я хотів би сказати, що у нас відбулася емоційна розмова, але, я вважаю, дуже важлива розмова, надзвичайно важливий є діалог між Верховною Радою України і керівниками створених антикорупційних органів. Власне, Верховна Рада України створила всю антикорупційну прокуратуру, яка є в нашій країні, і власне Верховна Рада і далі йде шляхом змін, і я впевнений, що незадовго у Верховній Раді України буде прийнято рішення про створення Антикорупційного суду. Ми спільно, разом, плече до плеча повинні боротися з корупцією в нашій країні. І я впевнений, що можливо з помилками, можливо, з затримками, але Україна йде правильним шляхом. І я вважаю, що Верховна Рада України і надалі буде вести перед у цій боротьбі, буде змобілізована і об'єднана. І я хочу подякувати і Холодницькому Назару Івановичу, і Ситнику Артему Сергійовичу за участь в засіданні парламенту. І побажати всім нам успіху і нових перемог. Розгляд питань завершено. Інформація взяти до відому. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. І завтра о 10-й годині ранку я запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. І всім плідної роботи в комітетах. Дякую вам. До побачення. Дякую